Уважаеми колеги, продължаваме с предвидения за днес: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Първият въпрос е към заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. Той е зададен от народния представител Джевдет Чакъров. Заповядайте, господин Чакъров. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер господин Дончев! На заседание на парламентарната Комисия по околната среда и водите на 4 декември 2014 г. министърът на околната среда и водите в отговор на поставен от мен въпрос съобщи, че ще бъде създаден, цитирам: „Методически съвет, който ще действа в Министерския съвет към вицепремиера Томислав Дончев, който ще бъде съставен от представители на всички контролни органи и одитни органи. Те ще се произнасят по естеството на допусната грешка, довела до налагане на финансови корекции, и съответно ще излизат с методически указания към управляващите органи”. Както обясни тогава госпожа Василева, целта е този орган да направи преглед на наложените към момента на общините финансови корекции по различни оперативни програми и когато се установи, че грешките, довели до налагане на финансови корекции, се дължат на пропуски в законодателството, на липса на упражняване на адекватен контрол от други органи, като Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, управляващи органи на съответните оперативни програми, да се намери справедлив подход за разпределяне на тежестта на финансовата корекция в случая, когато всяка една от тези системи е била отговорна за допуснати грешки. Конкретно за санкциите,

проверка”, извършена в периода април-юли месец 2014 г. В резултат от тази управленска проверка ние считаме, че финансовите корекции, наложени на общините, в голямата си част бяха необосновано или неправомерно наложени”. На проведеното на 15 януари тази година заседание пак на Комисията по околната среда и водите министър Ивелина Василева ни информира, че вече е създаден този Методичен съвет, който функционира, като целта е, както вече посочих, да бъде направен преглед на наложените финансови корекции на общините по различните оперативни програми, този Методичен съвет към Министерския съвет да излезе със становища към управляващи органи. Това, което научихме, е, че

подход, с който да се освободи и да се даде ускорен ход за реализация на оперативните програми. В този аспект моите въпроси съвсем накратко са: какъв период от време се очаква да бъде извършен преглед на финансовите корекции по различните проекти, по различните оперативни програми и да се излезе със становища? Тези становища ще бъдат ли задължителни, или препоръчителни към управляващи органи?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

Ако някъде има грешка, тя да бъде коригирана навреме и да пазим целия финансов инструмент, съответната оперативна програма от спиране или налагане на други санкции от Европейската комисия. Като цяло по-голяма част от времето този инструмент вършеше своята работа. В интерес на истината в определени периоди поради неумело ползване финансовите корекции бяха използвани не по най-добрия начин. Като резултат на това имаме по две оперативни програми, освен наложените плоски финансови корекции като част от цялата оперативна програма, с което изчистваме отношенията си с Европейската комисия, много индивидуални финансови корекции. Като най-тежък е проблемът с финансовите корекции, наложени на местните власти. Доколкото в голяма част от случаите, това не е въпрос на желание, те фактически нямат възможност да ги разплатят. Пряко на въпросите Ви. Методическият съвет вече е сформиран. Дори с моя заповед от декември месец е определен поименният му състав. Коректен бяхте във въпроса си. Успоредно с това е създаден механизъм за ползване на безлихвени заеми от Министерството на финансите, които имат за цел да помогнат на местните власти да довършат проектите си, защото голямата цел, която имаме, е нито един проект да не бъде спрян, нито проект да не остане незавършен, и в същото време да не вкарваме общините в ликвиден проблем. Но нека да поясня. Методическият съвет няма как да изземе функциите на управляващия орган. Методическият съвет не може да изземе функциите на съда. Това би било нарушение най-малко на стария Регламент 1083. Той има друга функция. Той не може да отменя финансова корекция. Това може да прави само българският съд. Друга е целта на Методическия съвет. Той трябва да индивидуализира вината.

В други случаи сме виновни всички ние, законодателят, доколкото част от корекциите са базирани на грешки, произлизащи от ненавреме синхронизирано законодателство, особено в случаите от 2008 и 2009 г., и несинхронизирания навреме Закон за обществените поръчки. много от процедурите де факто изпълнителят е избран не от възложителя, не от съответната община. Той е избран от КЗК и Върховния административен съд. В подобен случай трудно би могла да се индивидуализира вината по отношение на конкретния бенефициент. Нека да напомня, че голяма част от процедурите са минавали предварителен контрол през Агенцията за обществени поръчки, всички са минавали последващ контрол през управляващите органи. В много от случаите всички тези органи са се произнесли, че въпросната процедура е чиста и съответства на българското законодателство. Голямата цел на Методическия съвет е да прецени каква част от щетата трябва да бъде заплатена от различните участници в системата. Когато има сигурни данни, че вината е на конкретния бенефициент, нека отговорността за финансовата корекция да е негова. Когато обаче са въвлечени други държавни органи, тогава има основание вината да бъде споделена – корекцията да бъде платена 50% от бенефициента и 50% – да кажем от управляващия орган. В случаите, когато говорим за несинхронизирано навреме законодателство, тогава корекцията би следвало да остане за сметка на държавния бюджет, защото цялата държава вкупом е виновна. Ще използвам следващата процедура, за да отговоря на последния Ви въпрос. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Заместник министър-председател. Господин Чакъров, имате думата за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, господин Министър, колеги! Господин Вицепремиер, няма как да не приветствам подхода Ви и положените усилия за решаването на този изключително сериозен проблем, който до голяма степен даже и блокира работите по различните оперативни програми и най-вече по Оперативна програма „Околна среда“ и

заложени в този Методичен съвет – споделям Вашето виждане, че становищата и решенията на Методичния съвет не могат да бъдат императивни. Всички знаем на какви регламенти е стъпил и действа Крачката е сериозна. Затова я приветствам с оглед на това, че до този етап единствено общините се визираха като субектност по отношение на финансовите корекции. Действително е крачка напред и прогрес това, че

има общини, които с оглед на наложените финансови корекции размерът на финансовата корекция превъзхожда годишния бюджет на отделна община. Това е невъзможно да бъде изплатено от общината. Това трябва да бъде изяснено. Нека всички ние да си кажем – това беше първият програмен период за нашата страна. Всички се учим, надграждаме, така че това, което се случва, е безспорна крачка напред в положителна посока. Добре е да разберем в какъв времеви период се предвижда да бъдат разгледани различните проекти по различните оперативни програми, да има становище и впоследствие всяка една страна да поеме своята отговорност за по-нататъшния успешен ход и реализация на

господин Чакъров, съгласен съм с Вас, че не е редно държавата да прехвърля всички свои вини и дефекти по отношение на най-крехкото звено в цялата система, в конкретния случай местните власти. местните власти. Нека да напомня, че те са отговорни за инвестиционния процес. Те превръщат парите в блага. Голяма част от отговорността е тяхна. Останалата част от системата, която е в министерствата, следи само за правилното разходване на парите. Както споменах преди малко, Методическият съвет е вече сформиран. Имаме постъпили първите 5 или 6 жалби, които ще бъдат разгледани веднага. Разчитам до края на месец март основният пакет от най-проблеми случаи – тези от 2014 г., да бъдат разгледани. Още нещо. Въпросният Методически съвет, подходът, начинът на работа е комуникиран предварително с представители на Европейската комисия, да бъдат те в течение за нашите намерения, въпреки че откъде се заплаща корекцията, е национален въпрос. Той не е въпрос от компетенцията на Европейската комисия. Това, в което трябваше да уверим нашите партньори, е, че наложените корекции не се

ясната дистрибуция на вината ще позволи подобни елементи на дисциплина да се въдворят не само по отношение на крайния бенефициент – общината, а за управляващия орган, включително и за цялата контролна система. Още един аргумент. Като част от идеята за функционирането на Методическия съвет е търсенето на повече синхрон между работата на контролните органи. Всички добре знаете, че в България имаме дълъг списък с контролни органи. Може да се спори дали това е предимство или проблем. Нерядко един проект се проверява от четири или пет различни контролни органи. Големият проблем е в синхрона на позициите на контролните органи. Когато Сметната палата, одиторите и Агенцията за държавна финансова инспекция по отношение на един и същ казус имат различни становища, това е изключително грешен сигнал, защото конкретният бенефициент е в объркване кой точно сигнал да следва. Надявам се една от добавените стойности от работата на Съвета е да има повече синхрон в работата на контролните органи. Благодаря.

позволете да Ви информирам за новопостъпили питания за периода от 16 до 22 януари 2015 г. Постъпило е питане от: - народните представители Дора Янкова и Мая Манолова към Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 януари 2015 г.; януари 2015 г.; - народния представител Султанка Петрова към Петър Москов – министър на здравеопазването, относно отношението на държавата към онкоболните пациенти в терминален стадий. Следва да се отговори писмено до 4 февруари 2015 г.; - народния представител Султанка Петрова към Христо Иванов – министър на правосъдието, относно погазване на основни принципи в правото и права на граждани от български магистрати. Следва да се отговори писмено до 4 февруари 2015 г. Общ брой на питанията 3. от: - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народните представители Методи Андреев и Борис Ячев; Борис Ячев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Георги Свиленски, Мариана Бояджиева, Георги Гьоков, Добрин Танев, Кирил Добрев и Атанас Зефиров; Зефиров; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Тунчер Кърджалиев и Дарин Димитров; Димитров; - министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Цвета Караянчева; Караянчева; - министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Корнелия Маринова; - министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народните представители Красимир Петков, Красимира Анастасова, Павел Христов и Пламен Манушев; - министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Христо Гаджев, Валентин Радев и Владимир Тошев; - министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Клавдия Григорова Ганчева; Ганчева; - министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Мустафа Карадайъ; - министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Мустафа Карадайъ.

Дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на партия „Атака” и от името на стотици хиляди столичани и гости на София вчера искам да изразя огромното си възмущение от дивашката полицейщина, която беше приложена върху жителите на София във връзка с пристигането тук на генсека на НАТО и неговото посрещане. Този сюжет се повтаря вече няколко дни, тъй като преди това тук беше на посещение външният министър на САЩ, външният министър на Англия. За следващия път, господин Вучков – понеже Вие сте единствен представител на правителството и чрез Вас се обръщам и към премиера – за следващия път направо Ви препоръчвам да опразните София, да евакуирате София, за да може началниците Ви, когато идват, абсолютно безпрепятствено и без никакви обструкции да отиват до срещата си с президента, с премиера. Те да ги посрещат усмихнати, с цветя, с китки и по този начин да потвърдите колко васална, колко слугинска и колко жалка държава е България в момента! Никак по друг начин не мога да нарека поведението на държавниците ни на президента, на премиера, на министъра на външните работи, на министъра на отбраната, когото наш колега вчера запита малко преди срещата с генсека на НАТО: „За какво ще си говорите?” Министърът на отбраната каза: „Не знам!” Това е днешна България, дами и господа народни представители! Днешна България, в която с огромни средства на полицията, жандармерията – железни ограждения, три кордона полицаи отделят хората, които искат да покажат на господин генсека на НАТО, че България има и друга позиция освен казионната, освен слугинската, освен тази, която се показва по казионните телевизии. Протестиращите – ние, представителите на Партия „Атака” и гражданите, които искаха да изразят своя протест срещу натовската политика, бяха натикани в един ъгъл с три реда заграждения. дори позволено да се приближат до президентството, за да се видят плакатите, с които те протестират. От какво Ви е страх, господин Министър на вътрешните работи? От какво се страхувате? От парламентарно представена партия или от мнението на 2/3 от българите, които не искат България да членува във военния блок НАТО, който е агресивен, който е аналог на хитлеристка Германия. Не мога да направя друго сравнение, защото по същия начин, както Хитлер нападаше държави, по същия начин НАТО напада суверенни държави през последните Това е известно, само че не очаквам от българските държавници и управници днес да го кажат, когато срещу тях застане поредният чиновник, назначен за шеф на НАТО. Когато той застана вчера пред президента, премиера, външния министър и министъра на отбраната, какво каза господин Столтенберг? Каза, че е дошъл да почерпи информация как България ще отговори на предизвикателството от Юг и от Изток. Страхотни думи, мъдри думи, по-голямо клише скоро не бях чувал. Какво отговориха обаче българските държавници? Нищо! Нищо и половина. Нито един от нашите представители на върховната изпълнителна власт или президентската власт не каза на господин Столтенберг: „За кои предизвикателства питате, господин генсек? Да не би за ислямския тероризъм, който го създаде Вашингтон ченгетата от ЦРУ? Да не би за огъня в Украйна, който го разгоря Вашингтон – ченгетата от ЦРУ? И Вие сега искате да ни питате как ние ще отговорим на предизвикателствата, които Вие създавате, защото Вие сте само чиновник, един норвежки чиновник на една машина, която днес е тръгнала да разпалва Трета световна война.” Това трябваше да отговори един достоен министър-председател на генсека на НАТО. А не с тези лигавения, с които бива посрещнат, с показване на жълтите павета и с другите локуми и лакърдии, с които българското българското държавно ръководство абсолютно показа, че е несъстоятелно. Една държава, която поне се уважава, ще зададе въпроси: какво спечелихме и какво загубихме от членството ни в НАТО? Загубите са ни огромни! НАТО ни съсипа армията! НАТО направи така, че да нямаме изобщо никакви отбранителни оръжия, НАТО сега ни вкарва във война! Какво още научихме въпреки тоталната непрозрачност, при която премина срещата със Столтенберг вчера. И медиите бяха изолирани, не ги виждам да протестират, но те отдавна са успани и укротени, отдавна са нахранени журналистите, както казваше една ръководителка на И те си мълчаха, макар че ги натикаха зад загражденията, макар че не ги допускат вече на десетки метри от това, което се случва. Те си мълчат – така е по-удобно, да! България вече е превзета държава. Освен че е колонизирана, тя е анестезирана откъм рефлекси за това, което се случва. Случва се обаче нещо много тревожно, дами и господа народни представители! Макар че залата е полупразна, надявам се, че моите думи ще стигнат до много българи, защото това, което се случва, е изключително тревожно. За пореден път от тази висока трибуна отправям много ясно предупреждение освен към народните представители, които ще вземат, и вземат участие в престъплението да ни вкарат във война, имам предвид коалицията: Борисов – Костов – Кунева – Касим Дал – Симеонов – Каракачанов – Първанов. Тази коалиция в момента вкарва България във война. Помнете ми думата: един ден тя ще отговаря така, както са отговаряли народни представители, министри и премиер-министри пред народен съд преди няколко десетилетия, защото вкараха България на страната на Тристранния пакт, на страната на Хитлер. Сега същите, управляващите, тази коалиция, която изброих, вкарва България във война. Какво поиска Столтенберг тук? – База на НАТО тук. Какво отговориха нашите държавници? Услужливо предложиха Варна или около Варна да бъде тази база. За какво е удобно това? Естествено, за нападение по посока на Крим Крим и на Украйна, и по посока на Русия. Това ни очаква и това ще стане от българска територия. Нима мислите, че този, който е застрашен, тоест Руската федерация, ще стои със скръстени ръце и ще гледа как я застрашават от довчерашния побратим България? Не! Ще насочи своите тежки оръжия насам. Ние ще станем мишена на военни действия. Ние вече сме, защото се дадохме четири бази на американците. Сега ще дадем официална база на НАТО и то на морския бряг, така че да може да бъде нападнат Крим, защото това ще бъде следващата точка, която ще се разгори. Ченгетата от ЦРУ, тези същите, които създадоха джихадистите, същите, които разпалиха украинската война, сега ще направят така, че фашистката хунта в Киев, която те поддържат – същите натовци, а и управляващите тук, да нападне Крим, за да си го върне, разбира се, в Украйна. Това ще бъде следващият огън, който ще се разгори. България ще бъде участник в това престъпление. Все пак предупреждавам Ви и се обръщам към остатъка от някакво здраво мислене във Вас, главно към изпълнителната власт. Към президента не се обръщам, защото там съм загубил всякакви надежди. Ако от него зависи, той още утре ще обяви война на Русия, миличкият. Само че сигурно го спират от американското посолство и му казват: „Не, не, спокойно, драги Росене! Още е рано, недей! Ще ти кажем кога.” Той е готов, той вече е подписал указа за война с Русия. Обръщам се към правителството: ако има здрав разум, веднага да прекрати заигравката с НАТО! Да организира референдум за излизане на България от военния блок НАТО! Да обявим неутралитет и да покажем, че по никакъв начин не искаме да бъдем вкарани в опасните в опасните игри на САЩ! Само това е спасението, дами и господа от управляващата коалиция, ще изброя пак: Борисов – Костов – Кунева – Касим Дал – Симеонов – Каракачанов – Първанов. Вие, които Ви изброявам, като лидери на политическите партии и коалиции, съставящи днешния кабинет, ще бъдете отговорни утре, когато вече България ще дава жертви в следващата война. Ще бъдете отговорни и няма да можете да се скриете от тази отговорност. Така че мислете навреме, направете каквото трябва навреме, за да не пострадате утре от народния гняв. Това е, което мога да Ви кажа. Много пъти съм говорил от тази трибуна с предупреждения, а, за съжаление, те са се сбъдвали, уви. Сега не ми се ще това да се сбъдне, но като гледам накъде отиват нещата и като гледам тоталното безхаберие на управляващата коалиция: Борисов – Костов – Кунева – Касим Дал – Симеонов – Каракачанов – Първанов, не виждам никаква светлина за България. Единственото решение е да се направят избори и на власт да дойдат наистина патриоти, да дойдат наистина хора, които да спрат безумието – България да бъде вкарана във война. Само това ще ни спаси. Ако това беше направено през 1941 г.,

Има ли други декларации от групи, или да продължаваме с въпросите? Продължаваме с питане към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков от народния представител Светослав Белемезов относно изтеглени представители на Министерството на вътрешните работи в Белград, Скопие, Москва и Прага в мандата на министъра на вътрешните работи

Господин Министър, позволявам си да поставя проблем, който носи огромна доза актуалност, поради две причини: най-напред с оглед на случилите се съвсем наскоро събития в Париж, които преобърнаха международната общност; на второ място, с един ескалиращ проблем за България, а именно бежанската вълна. През последните няколко години темата за полицейските аташета бе спрягана в различни форми, но безспорен факт обаче, който не би следвало да неглижираме, е, че имаше индикации длъжността „полицейско аташе” да стане задължителна за всички български посолства по света. Тези наши офицери, държа да отбележа, са избирани съобразно тежки конкурсни процедури, предшествани от дългогодишна, последователна и отлична работа в системата на МВР. Техните основни задължения са: 1. установяване и поддържане на перманентна връзка със сродните служби; 2. съдействие и подпомагане на оперативните процеси в условията на кризисни обстоятелства; 3. неутрализирането на събития, касаещи правоохранителните и правораздавателните системи, свързани с проблеми от нелегални имигранти до опити за пране на пари. Считам, че взаимодействието с държавите – партньори в тази насока, е двустранен процес. Взаимната размяна на полицейски аташета гарантира необходимия информационен обмен, надеждност пред програмите за колективна сигурност, в това число и националната сигурност. Уважаеми господин Министър, в мандата на министър Йовчев бяха изтеглени представители на МВР в Белград, Скопие, Москва, Атина и Прага. Широко известно е, че един от основните проблеми в борбата с контрабандата на акцизни стоки – визирам: алкохол, цигари, горива и други, идва от южната ни граница. Също така широко известно е, че черният пазар на акцизни стоки по време управлението на предходното правителство достигна върхови измерения. Държа да отбележа, че ние сме единствената страна от Европейския съюз, която има договорни отношения с руското Вътрешно министерство и ФСБ за предоставяне на целия ни необходим обмен на информация за контрол върху движението на стоки с възможна двойна употреба, произхода на парични средства и движението на хора, стоки и услуги, които биха представлявали проблем за правоохранителната и правораздавателната система на България и Европейския съюз. Моето питане е: не считате ли, че изтеглянето на тези представители ни лишава от възможността за ефективен обмен на пряка оперативна информация в реално време при това и възпрепятства възможностите за превенция и противопоставяне на българската правоохранителна система на евентуални престъпни деяния в тези изключително чувствителни за нашето общество сектори? Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов. Министър Вучков, заповядайте за отговор. Имате на разположение пет минути.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 През месец юни 2013 г. по разпореждане на министъра на вътрешните работи господин Цветлин Йовчев е извършен анализ на дейността на мрежата от задгранични представители на МВР за 2012 г. в държавите на акредитация и е взето политическо решение да бъдат прекратени дългосрочните командировки на задграничните представители на МВР в Полша, Руската федерация, Сърбия с акредитация за Черна гора, за Косово и Гърция, считано от 4 ноември 2013 г. Решението, според нас, противоречи на информацията от направения анализ, където се подчертава важността на дейностите за всички задгранични представители. Функционалните им задължения са с основна насоченост към събиране, анализиране и предоставяне на изпреварваща оперативна информация, с което се подпомага работата на компетентните структури на МВР с правоохранителните органи на приемащата държава по предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления от национален и международен мащаб. Негативен отзвук във връзка с взетото политическо решение от министър Йовчев е получен от страна на посолствата на Република България във всички изброени по-горе страни. По отношение на позицията в Прага – Република Чехия, обаче бих искал да направя следното уточнение. През месец април 2013 г. е закрита позицията на задграничен представител на МВР в Чехия с акредитация за Словакия, като същата е прекратена след изтичане на мандата му и не попада между тези, изтеглени в мандата на министър Йовчев. Бих искал да акцентирам върху факта, че със закриването на позициите в Белград и Скопие на практика България остава без задгранични представители в Западните Балкани – район, който е с висок приоритет за Европейския съюз и в който офицерите за връзка от държавите членки имат активна мрежа и тясно сътрудничество. Относно взаимодействието ни с Русия, което изрично подчертахте във Вашето питане, бих искал да уверя, че отчитам важността на двустранните отношения между Република България и Руската федерация, които имат дългогодишно сътрудничество и във външната политика, в сферата на сигурността, икономиката и други. Задграничният представител на МВР участва при съгласуването на редица двустранни документи през последните години и освен с руското МВР е осигурявал сътрудничество и с Федералната служба за сигурност, Следствения комитет на Русия, Генералната прокуратура, Министерството на извънредните ситуации, Федералната служба за контрол на наркотиците и други институции. Не по-маловажна е дейността му и на срещите на офицерите за връзка на държавите – членки на Европейския съюз в Русия. Относно сътрудничеството със Сърбия. Отчитам като изключително важно изграждането и укрепването на взаимното доверие между сродните структури на МВР в двете държави. България и Сърбия участват и работят активно за насърчаване използването на задграничното представителство като инструмент от държавите на Западните Балкани в рамките на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, още повече че Сърбия е в процес на изграждане и укрепване на свое единно национално звено за международно сътрудничество в областта на правоприлагането и до ноември 2013 г. основната част от обмена на информация се е осъществявала именно чрез задграничният ни представител в Белград. бих искал да подчертая, че закриването на задграничните представителства в Белград, Скопие и Москва се отразява по-скоро негативно на сътрудничеството в сферата на сигурността, в правораздаването и партньорството между полицейските служби. В тази връзка, В тази връзка, в края на месец ноември 2014 г., в изпълнение на мое разпореждане бе извършен подробен анализ на дейността на закритите в края на 2013 г. позиции на задгранични представителства на МВР и към момента тече процедура за възстановяване дейността им в Москва и Белград. Правилата за условията и реда за подбор на държавни служители от МВР за заемане на длъжност „задграничен представител”, които изискват задължително конкурс, са утвърдени с моя заповед на 20 ноември 2014 г. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Белемезов, имате право да зададете два уточняващи въпроса в рамките на две минути. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Благодаря, уважаеми господин Министър. Като цяло съм удовлетворен от отговора Ви и по-скоро бих желал да изразя своето отношение, преди да задам своите допълнителни въпроси. Смятам, че това действие на правителството с мандата на предходното правителство е безпрецедентен по реда си удар върху работещите в годините изградени добри професионални отношения, между правоохранителните системи на България с преждепосочените държави. Смятам също, че подобен акт поражда изключително негативна оценка и хвърля тъмна сянка между взаимоотношенията на оперативно ниво с държавите партньори, от които бяха последно отзовани полицейските аташета. Всички ние – и българската общественост, оставаме с неприятното впечатление, че предходното управление демонстрира незаинтересованост по отношение на контрабандата на акцизни стоки. Нека припомня, че ние сме ценни за Европейския съюз с тази дейност. По този начин за пореден път се лишаваме от възможността да бъдем достоен партньор, да противодействаме ефективно върху проблемите на деня – контрабанда, бежанска вълна и така нататък. Удовлетворен съм от това, че Вие сте разпоредили връщането на позициите в определени държави. По-скоро бих искал допълнително да Ви попитам: това би ли включило евентуално последващ акт за връщането и на другите служители към другите споменати държави? На второ място, смятате ли, че такъв тип позиция в структурата на МВР е една изключително удобна възможност за проблем, който е поставен много широко обществено през последните няколко месеца, има и от синдикалните организации в структурата на МВР, а именно за кариерното развитие.

доколкото познавам почти всички задгранични представители на МВР, защото и в предишния мандат до 2013 г. отговарях и за международното сътрудничество и бях ръководител на Конкурсната комисия, която подмени абсолютно всички. Мисля, че това са хора, които встъпват на тези позиции и след чести конкурси и след като са показали наистина резултати в своята дейност. Това не могат да бъдат новоназначени служители, които просто имат чужда езикова подготовка. Това са хора, които трябва да познават много добре ситуацията в България и от гледна точка на МВР и на службите, и, разбира се, да са се показали добър партньор със страните, в които отиват на работа. Тук проблемът по-скоро е друг – да не се превръща това в пет-десетгодишно изолиране от ситуацията в България, защото имаше и такива примери, тоест 5-10 години някои служители да са непрекъснато на задгранична командировка и, общо-взето, това има ред неблагоприятни последици, като най-вече се нарушава Законът за дипломатическата служба, който изисква три, максимум четири години за такава позиция и да се заобикалят разни разпоредби, и да се допуска ситуация, при която някои служители да стоят в чужбина повече от 10 години дори. Смятам, че една периодична ротация има благоприятен смисъл във всяко отношение и винаги ще подкрепям такъв подход. По отношение на това дали тенденцията за обявяване на конкурси ще обхване и други представителства, много бих искал това да се случи. Тук проблемът е чисто финансов. Предполагам, че си давате сметка за това. Приоритет сме дали на тези две столици, които споменах преди малко, защото те са ни важни от различни гледни точки. Само за информация ще Ви кажа, че един задграничен представител на МВР годишно струва на бюджета на министерството около 68 хил. евро, ако той е там със семейството си. Ако е самичък, без семейството – около 56 хил. евро. Бюджетът ни е доста ограничен. Гласува го парламентът в края на месец декември. Опитваме се да реализираме някакви вътрешни икономии. Имаме намерение да обявим и нови задгранични представителства чрез конкурсна процедура, но това е въпрос на изпълнение на бюджета към месец март ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Ще се възползвате ли, господин Белемезов, от правото си на отношение или Вие вече го изразихте? Да, благодаря Ви. От името на парламентарна група има думата председателят на Парламентарната група на Българската социалистическа партия лява България – Михаил Миков.

Повод да се обърна към вас днес е общественото безпокойство от икономическата безпътица, в която правителството тласка страната ни. Тези дни Европейската банка за възстановяване и развитие снижи прогнозите си за икономическия растеж на страната ни през 2015 г. до изключително обезпокоителните 0,8% (при очаквани 2,0% към септември 2014 г.). През 2013 г. ръстът на икономиката е бил 1,1%, а през 2014 г. – лошата, нестабилната, както искате я наричайте година, за която все още нямаме окончателни данни, ръстът е 1,5%. Но растежът през 2014 г. се дължи само на силната й първа половина. Така ръстът на икономиката за 2015 г. се очертава да е най-слабият от последните 3 години, въпреки че за първите три тримесечия на 2014 г. имаше последователен растеж от 1,6. Ръстът през първата половина на 2014 г. беше отчетен и от МВФ, и от Европейската комисия, и от Европейската банка за възстановяване и развитие и БСП не участва в писането на техните доклади. Но днес същите международни институции вече очертават една ясна тенденция за влошаване на перспективите за икономическото развитие на страната. Това е изцяло обективната оценка на специалистите за това, което се случва през последните 5-6 месеца с нашата икономика. Именно затова тези данни са толкова тревожни. Но още по-тревожни за нас са данните с оглед на други важни макроикономически показатели, които също разкриват безсилието на правителството да даде посока на развитие. Показват безпътицата на едно управление, което управлява заради упражняването на власт, а не за реализирането на политики в обществен интерес. Докато прогнозите за България постоянно се влошават, съседна фалирала Гърция, на която премиерът се подиграваше преди няколко години, предвижда три пъти по-голям ръст на икономиката. Кое наложи нарастване на държавния дълг от 18,3% през май 2014 г. до почти 23% от август. Причината за това не може да бъде КТБ. Плащанията на гарантираните депозити започнаха доста след месец август Каква е обосновката за нарастването на размера на държавния дълг към края на 2015 г. до 24,5 млрд. лв., като съотношението

И ако се усвояват тези огромни заеми, които ще задължат децата ни с по 1 млрд. лихви годишно, то тогава защо трябва да замразяваме социалните плащания днес? Не създава ли това огромни групи от ощетени хора днес, утре и занапред? Не обрича ли това решение на правителството страната ни на спирала на задълбочаване на бедността, която очевидно е пропусната от зоркия поглед на правителството? И защо са необходими тези огромни по размер заеми, след като правителството планира бюджетният дефицит да е лен под 3%, а служителите в държавната администрация да бъдат съкратени с 10 Кой има нужда от тези самоцелни макроикономически упражнения, които се провеждат години наред на гърба на народа и за негова сметка? Потупването по рамото от страни-членки от Европейския съюз и общите снимки с техните ръководители не могат да оправдаят несправедливостите, които поражда тази финансова политика. Самите държави, за чието одобрение се бори правителството, жертвайки интереса на българите, поддържат съвсем различни макроикономически показатели, които правят живота на техните граждани несравнимо по-добър от този на българските граждани. Вчера стана ясно, че Европейската централна банка осигурява нови

А у нас беше преустановена публичната инвестиционна програма, която е – замислете се, част от този ръст на икономиката, отчетен за 2014 г. Здравословната за всяка нормално функционираща икономика инфлация – плюс 1,8% в първата половина на 2014 г., днес се превръща в дефлационен процес – минус 1,5 % в края на 2014 което намалява шансовете за възстановяване и развитие. И това, забележете, в най-бедната страна – членка на ЕС, която очевидно с такава политика не може да реализира нормално, да не говорим за догонващо развитие, което е необходимо на България. Правителството продължава да толерира чуждите вериги за сметка на българските дребни и средни производители и не прави нищо за разкриване на нови пазари след закриването на руските за нас. Всъщност, това е само една от проявите на една небалансирана външноикономическа политика на това управление. Но, за съжаление, не е единствената проява с негативен ефект за развитието на икономиката у нас. В резултат на тази лоша външна политика наблюдаваме пълно игнориране от страна на правителството на формати, от които съседни на нас държави, в това число членки на Европейския съюз, се възползват пълноценно и в интерес на гражданите си. Какво се случва с чуждите инвестиции в България? Растат ли, намаляват ли? Какво наложи оттеглянето на стратегически инвеститори от структуроопределящи отрасли Всъщност Вие, управляващи господа от управляващото мнозинство, ще бъдете запомнени с прекратяването на трите големи енергийни проекта у нас, и то не без определена гордост заявявано от правителствени представители. Какво прави правителството за селското стопанство или за туристическия сезон? Каква част от европейските фондове са достъпни за усвояване, ама наистина, а не само според медийните изявления на добре аранжирания пиар на правителството? На фона на всички тези тревожни факти, които, между другото, са изцяло от отговорността на правителството, ние наблюдаваме безсилието на едно нехомогенно неолиберално и дясно правителство да осмисли съществуването си, да остане на власт. Импулсите за развитие в икономиката бяха заменени с мрачни перспективи. Икономиката не се развива с премахването или със замразяването на социалните придобивки, така, както го стори Дянков в предишния кабинет с премиер Борисов. Икономиката се развива със създаване на стимули, ясни правила и активна правителствена политика. Не може да се стремим гордо към 2,5% бюджетен дефицит, за да можем да се кичим като макроикономическите отличници на Европа, а в същото време да замразим 14 социални плащания, да засегнем доходите на най-уязвимите неколкостотин хиляди работещи бедни и да имаме претенции за развитие на човешкия капитал, заради който чуждите инвеститори биха погледнали към България. Не бива с лека ръка да спираме влакови линии и да рискуваме бъдещето на железниците като държавни, а в същото време да правим широкомащабни пиар кампании за освежаване на фасадите на блокове в някои големи градове за милиарда лева. Няма да влизам в тази тема, за да очертавам разликата между промяна на фасади и саниране. Тези, които се занимават по-подробно със строителство, знаят каква е тя, но това не попада в анализите, които правителствените пиари щедро изливат през медиите. Уважаеми госпожи и господа, това не е справедливо и това е икономически несъстоятелно, безперспективно и недалновидно! Това правителство няма посока. То не може да даде нужната на България икономическа и социална политика. А министър-председателят очевидно се страхува да поеме отговорността за действията на своя кабинет и се крие зад гърба на един или друг министър. И този извод не може да се оправдае с това, че стодневният срок на толерантност все още не е изтекъл. Защото ние вече сме гледали този филм. Само че по онова време безпътното правителство наследи огромен бюджетен излишък, който похарчи недалновидно и изкара хората на улиците. А днес това се случва с цената на заеми, които ще плащат децата ни. Макар и само по себе си то да не го гарантира, икономическото развитие е важно за България, защото без него не е възможно да се реализира и социалната държава, за която ние от „БСП лява България” ще бъдем упорити и настойчиви в мандата на 43-тото народно събрание. Затова ние настояваме: необходимостта от икономическо развитие да бъде първостепенен приоритет на страната и правителството, с реални мерки, а не с пиар и пропаганда, защото само икономически силната държава може да реализира социална държава в България. И ние няма да позволим, по никакъв начин, а и българските граждани няма да Ви позволят тази перспектива

Преминаваме към следващия въпрос към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков, който е зададен от народния представител Магдалена Ташева, относно действията на Министерството на вътрешните работи по отношение на извършените престъпления

Министър на вътрешните работи, госпожи и господа народни представители! Известно е, че по време на мандата на Четиридесет и второто народно събрание от страна на протестиращи граждани бяха извършени редица престъпления посегателства по отношение на български полицаи, унищожаване на общинско имущество, хулигански действия, окупация на учебни заведения, нанасяне на обиди и телесни повреди на народни представители, палеж, системни нарушения на обществения ред. Това беше преди повече от година и половина. Въпросът е: какви наказателни производства, колко на брой и по кои текстове от Наказателния кодекс в момента има образувани и по тях се водят досъдебни производства?

Срещнахме известна трудност във Вътрешното министерство, за да можем да отговорим на въпроса така, както е зададен, по простата причина че няма конкретна статистика, която да даде отговор на конкретно зададения от Вас въпрос във връзка с протестите – нито посочване на региони, нито конкретни дати, защото по време на протестите освен нарушения на обществения ред, които евентуално са били допуснати, са извършени правонарушения и престъпления по много други поводи и в много други региони на територията на страната. Въпреки всичко се опитах, най-вече с помощта на прокуратурата и ползвайки техните регистри, да изведа статистика относно унищожаване и повреждане на чужда движима вещ, противозаконно пречене на орган на властта да изпълни задълженията си по служба, хулиганства, хулиганства срещу орган на власт, причиняване на телесна повреда на полицейски орган, причиняване на телесна повреда изобщо, дела, заведени под ръководството на прокуратурата, а някои от тях още не са и приключили. И така, в отговор на Вашия въпрос мога да дам следната информация. В МВР са били образувани общо 34 досъдебни производства. В СДВР са образувани 26, в ОД МВР, Пловдив – 7, в ОД МВР, Плевен – 1. От тях две досъдебни производства по чл. 270 от противозаконно пречене на орган на властта да изпълни задължение по служба; четири досъдебни производства по чл. 216, ал. 1 от НК – унищожаване и повреждане на чужда движима вещ; едно досъдебно производство по чл. 194, ал. 1 от НК – кражба; 14 досъдебни производства по чл. 325, ал. 1 от НК – хулиганство; пет досъдебни производства по чл. 325, ал. 2 от НК – хулиганство срещу орган на власт;

ал. 3 от НК – закана с убийство; едно досъдебно производство по чл. 127 от НК – склоняване към самоубийство; едно досъдебно производство по чл. 274а от НК – противозаконно държане, носене на служебни знаци или надписи; едно досъдебно производство по чл. 330 от НК – палеж. Общо 33 досъдебни производства са приключили с мнение на разследващи органи на наблюдаващия прокурор както следва: 13 са изпратени с мнение за изготвяне на обвинителен акт и предаване на обвиняемия на съд; 8 са изпратени с мнение за спиране поради неразкриване на извършителя на престъплението – това е чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК; 12 са с мнение за прекратяване, като по отношение на едно са приложени разпоредбите на Указа за борба с дребното хулиганство; разследването по едно досъдебно производство продължава. Съдържателна информация можете да получите от съответната прокуратура. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, министър Вучков, за изчерпателния отговор. Възможност за реплика заповядайте, госпожо Ташева.

Господин Министър, аз наистина съм удивена от изявлението Ви, че Вие срещате трудност да отговорите на този въпрос, защото събитията, за които Ви питам, са се влели в общия поток на нарушение на обществения ред в страната и, видите ли, Вие не знаете „нощта на белия автобус”, така ли? Трудно Ви е да различите? Имаше осъществяване на флагрантни нарушения на обществения ред и на състави от Наказателния кодекс. Хората идват, без да се крият, организирано, носят си стълба, облягат я на билборда, качват се, започват да го дерат и да го палят, платното пламва – всичко това пред камерите, които предават на живо, live.

наказание за палеж, при това при утежняващи вината обстоятелства, тъй като се създава опасност от повреждане и на друго имущество. И ние в момента трябва да ходим и по съответната прокуратура да търсим къде е това дело, така ли? Защото Вие не можете да кажете какво е станало, какъв е изводът на досъдебното производство? Не Ви разбирам. Уважаема госпожо Ташева, съвсем конкретно Ви предоставих информацията от прокуратурата и българското МВР във връзка със зададения от Вас въпрос. Правни квалификации, срокове за разследване, с какви заключения са приключили съответните досъдебни производства, по кои текстове от НК и от НПК е приключило делото. И това е обективна информация, която се съдържа в информационните фондове. В същото време бих искал да направя категорично разграничение да не се обвързват някои противообществени прояви, административни нарушения или престъпления с общата оценка за всички протести, които се проведоха през месец юли 2013 г. Тогава аз бях народен представител и знам много добре за какво става дума. Такова смесване на двете понятия според мен ще бъде обществено недопустимо и несправедливо, защото този обществен гняв беше предизвикан от едно решение на българския парламент в резултат на една промяна в Закона за МВР и ДАНС, която се случи за четири работни дни и дадохме принос в световната история, че заради промяна в служба за сигурност българските граждани спонтанно излязоха на улиците да протестират срещу олигархията нещо, което и от днешна гледна точка също намираме за справедливо. Съвсем отделно е, че в рамките на всички протести, не само в този, понякога умишлено се включват и групи, които, било без предварителна подготовка или спонтанно, но много често и предварително организирано, съвсем съзнателно извършват дори и престъпления. Именно заради това Ви посочих конкретна статистика, за да няма спекулация по този въпрос и за да не замърсяваме общата оценка за този обществен гняв, който обзе държавата в резултат наистина на едно изключително недалновидно, меко казано неправилно, едно изключително вредно решение на българския парламент преди година и половина. Благодаря. Благодаря, министър Вучков. Преминаваме към питане от народния представител Десислав Чуколов относно политиката на Министерството на вътрешните работи по предотвратяване на измамите, извършвани по телефон в последните години.

Знаете в последните години телефонните измами са едно престъпление, което засяга хората, които са на село, засяга хората, които са в града. Телефонните измамници се ориентират доста ловко, умели са в своите придобити начини за манипулация. Много са умели, все едно от сутрин до вечер четат книгите на Кевин Митник, социален инженеринг и прилагат тези свои трикове. Какви са те? Ще ги кажа обаждане за тежко пострадал роднина – естествено да се дадат пари; заразени близки и роднини с птичи или свински грип; реализирано ПТП от близък роднина с починал човек; провеждане на полицейска операция; нужда от пари за освобождаване на колетна пратка; закупуване на ваучери във връзка с печалба от томбола; нужда от преводач и така нататък. Сега в последните дни чух, че съществува и такава телефонна измама за санирането. Подхваща се тази тема, става популярна в българското общество и веднага се намират хора, които използват това, за да лъжат своите сънародници. Министерството на вътрешните работи естествено през годините е провеждало определени акции. Моят въпрос към Вас, господин Министър, е ако можете да ми представите статистика

И да ми отговорите на въпроса: има ли Министерството на вътрешните работи изготвена цялостна политика, целяща да се справи комплексно с тази тенденция? В рамките на един отговор, който е от три минути, едва ли можете да разгърнете,

битовите престъпления, този термин е прието да се нарича „битови престъпления” – циганските престъпления, ясно Ви е на Вас, че поне 80% от тези телефонни измами са извършвани от цигански банди. По време на кампанията, когато съм обикалял, когато и сега се срещам с избиратели, като се поинтересувам каква е тази голяма къща, покрай която минаваме, често пъти нашите хора ми казват: „Ами да, това е на телефонните измамници”. Самите хора си ги знаят в населените места. Ще ми се и Министерството на вътрешните работи да ги знае

Вие поставяте питане, което засяга един много често използван метод за извършване на престъпления. Формите и модификациите са толкова разнообразни. В последните дни можем да посочим даже повече примери от тези, които Вие споменахте. Може би ако има реплика, ще споделим информация. Така наречените „телефонни измами” бележат своя ръст през последните години. През 2009 г. беше отчетен скок, последван от известен спад. Има известни приливи и отливи. Когато стана възможно наличие на неограничен брой предплатени симкарти на мобилни оператори, това особено силно се увеличи като тенденция. С това, разбира се, не искам да кажа, че някой трябва да ограничава правото на собственост в това отношение. Просто казвам, че това е една благоприятна предпоставка и условие за извършване на такива телефонни измами. Статистиката в периода 2007 – 2013 г. за броя престъпления от този вид в страната: - 2007 г. – регистрирани 159 престъпления, установени извършители – 19 лица; 2008 г. – регистрирани 273 престъпления, установени извършители – 45 лица; - 2009 г. регистрирани – 401 престъпления, установени извършители – 68 лица; - 2010 г. регистрирани – 298 престъпления, установени извършители – 63 лица; 2011 г. регистрирани – 287 престъпления, установени извършители – 62 лица; - 2012 г. регистрирани – 386 престъпления, установени извършители – 64 лица; - 2013 г. регистрирани – 586 престъпления, установени извършители – 82 лица. Относно информацията за паричните средства, с които са ощетени засегнатите граждани, бих желал да Ви информирам, че МВР не води такава статистика за инкриминираните суми, които са генерирани от извършителите на този вид престъпления. Политиката на МВР за противодействие на телефонните измами е в две посоки: превантивна работа с потенциални жертви – тук превенцията може да е много по-благоприятна в сравнение с други видове престъпления или вече установени такива, както и работа, целяща разкриване на извършителите. През месец октомври 2012 г. МВР стартира широка медийна кампания, може би някои от Вас си спомнят, целяща запознаване на гражданите с различните механизми и схеми на телефонните измами, както и начините за реакция. Оттогава регулярно се предоставя информация на обществеността, чрез всякакви средства за масова информация, за различни актуални сценарии за извършване на телефонни измами. През 2013 г. е проведена разяснителна кампания и по места с акцент върху самотно живеещи и възрастни хора, които най-често стават жертва на такива престъпления, като в мероприятията са включени и регионални медии, кметове, общинска администрация и представители на социалните служби. Бих искал да Ви уверя, че МВР отчита престъпленията чрез телефон като сериозен проблем, на който системно трябва да се противодейства. тази връзка за разкриването на извършителите на телефонни измами в Главна дирекция „Криминална полиция” е създадена постоянно действаща експертна група на национално ниво, която анализира оперативната обстановка и предлага мерки за противодействие на този вид престъпления. Също така организира мероприятия за задържане на извършителите и води документация за престъпната дейност. Провеждат се и постоянни операции по установяване и задържане не само на фактическите извършители, но и на техните съучастници. Понякога това е много трудно да се установи като разграничение на практика – лицата, ползвани като куриери за транспортиране на инкриминираните парични средства. В резултат на предприетите активни действия от страна на МВР този вид престъпност бе изведена от сферата на така наречената „латентна”, скрита престъпност. Гражданите започнаха да сигнализират органите на МВР дори само при опити за извършване на измама спрямо тях. Това, от своя страна,

Благодаря Ви. Доуточняващите ми въпроси са следните. Министерството на вътрешните работи, въобще Министерският съвет като цяло има ли намерение тази информационна кампания да продължи? Да, през 2012 г. е проведена такава кампания, минало и заминало. Тогава има известен спад на тези престъпления, но сега пак се вижда възходящата тенденция. Въпросът ми е: ще продължи ли тази кампания?

са му се обадили, и да има съответните хора, които веднага да проследят от коя клетка, от кой телефонен номер, от коя симкарта се е случило това и да се действа наистина бързо? Въобще цялата бюрократщина по този проблем трябва да бъде премахната според нас, защото, както и Вие казахте, както всички знаем, това засяга предимно възрастни хора. Възрастният човек обикновено е и трудно подвижен. Когато има опит за телефонна измама и той се обади в съответното РПУ, оттам ще му кажат: „Ела тук да попълниш молба, да напишеш обяснение” и така нататък – нещо, което той много трудно ще направи, ако въобще го прави,

Уважаеми господин Чуколов, по отношение на специална кампания мога да кажа, че ние планираме кампании в три насоки, включително с помощта на медиите, във връзка с някои актуални проблеми проблеми пред Вътрешното министерство, за чието разрешаване със сигурност е необходима помощта и на гражданското общество. Първата е пътната безопасност,

Втората тема е така нареченият „вандализъм”. Като народни представители вероятно знаете по-добре от мен една тенденция, която се среща и в по-големите, и в по-малките населени места през последните месеци и години, на която сякаш не обръщаме достатъчно внимание. И на трето място – телефонните измами. Тук не бих казал – в отговор на втория Ви въпрос, че има административни спънки. Ако има, специално ще проверя – да бъдат отстранени по най-бързия начин. Телефон 112 спокойно може да бъде ползван за това, ако има, и други средства за комуникация, макар че става дума за възрастни хора, и то в провинцията – едва ли имат други възможности. Проблемът е по-скоро в това, че се разбира за тези престъпления, след като са извършени, а формите на измами са все по-разнообразни. Толкова Толкова разнообразни, че човек може да се замисли дали не става дума за примери от научната фантастика. В последните дни има две форми, които също са заявени във Вътрешното министерство, за съжаление, след вече довършено престъпление. Едната Вие я споменахте – във връзка със събиране на пари за бъдещо саниране на панелки. Втората, особено интересна – поискани са пари от възрастна жена заради това, че неин близък е пропаднал в асансьорна шахта. Затова срещите с хората по места са основен акцент и на нашите регионални дирекции. Смятам, че и депутатите биха могли да разясняват това в своите приемни. Полицейските инспектори със сигурност ще опитат да доведат до знанието на колкото се може повече хора, особено в провинцията и сред възрастното население – да не се поддават по никакъв начин на такива елементарни опити за телефонни измами. Благодаря.

Моето отношение към Вашия отговор всъщност засяга дейността и на министрите преди Вас: и на министър Цветанов,

Тогава това беше прието малко на нож от обществото, чуха се доста реплики за полицейщина, ограничаване на права и така нататък. Основният аргумент, който тогава министър Цветанов изразяваше, беше, че именно като приемем тази мярка, ще се справим с телефонните измами. Справихме ли се с тях? Не се справихме. Сега продължават ли? Продължават. Значи нещо трябва да промените в работата си, господин Министър, и малко по-сериозно да насочите поглед в тази посока, защото, пак казвам, от тези престъпления страдат възрастните, онеправданите хора, които на преклонна възраст биват излъгани и оставени без един лев за препитание. Благодаря на народния представител господин Чуколов. Преминаваме към следващия въпрос към министър Вучков, той е от народния представител Георги Кючуков, относно действия на инспектори от Второ полицейско управление – град Варна, спрямо застъпници на Коалиция АБВ. Заповядайте да развиете Вашия въпрос. ГЕОРГИ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

На 7 октомври 2014 г. застъпници от АБВ получават обаждане на личните си телефони от инспектор във Второ полицейско управление – гр. Варна. Определена им е среща за разпит на бензиностанция в района и след отказ от тяхна страна да посетят това нерегламентирано място, са извикани в полицейското управление. Проверка в регистрираните жалби и сигнали от кампанията за избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. показва, че няма жалби или сигнали, подадени срещу Разпитите са разпоредени от протокол без постъпили жалби и сигнали срещу Коалицията. В полицейското управление се явяват двама от застъпниците. Въпросите, на които е следвало да отговорят, са: защо избрахте АБВ, кой Ви вербува, подсигуриха ли присъствието Ви? На територията на областта, в град Девня съществува друг подобен незаконосъобразен акт от страна на МВР. На 2.10.2014 г. на активист от Коалиция от партии АБВ Янко Будаков е съставен предупредителен протокол по Закона за МВР да не участва в политическата дейност на Коалиция от партии АБВ и да не се ангажира с изборния процес. На 4-ти същия месец отново му е напомнено да не бъде активен участник в изборния ден. Господин Янко Будаков не е информиран за причините за предприетите работи в лицето на министъра на вътрешните работи пое ангажимент за честно и демократично провеждане на изборите и предотвратяване и разкриване на контролиран вот. имам и входящ номер, е заведена жалба, подадена от граждани за платено набиране на застъпници на Политическа партия „Република БГ” и Коалиция „България без цензура”. жалбата е посочено, че застъпниците са убеждавани и им е обещавано стимулиране при платена агитация и реално постъпили гласове в подкрепа на тези партии. Движение по жалбата в ЦИК не е регистрирано. Вместо това органи на МВР се ангажират с привикване на редовно регистрирани

по първата част от въпроса Ви бих желал да споделя следната информация. Проверка по случая е направена и тя установява, че на 5 октомври 2014 г. около 15,00 ч. във Второ РПУ е получен сигнал от Теодор Стефанов за незаконни действия, свързани с изборния процес чрез Районен център 112. Снето е писмено сведение и образувана преписка, като същата е докладвана на прокурор Кирова в Районна прокуратура – Варна. Мога да Ви посоча и преписката. Няколко пъти ми се налага да ставам говорител на прокуратурата, което мисля, че не е много конституционно съобразено, но, така или иначе, изпълнителната власт подлежи на парламентарен контрол. В крайна сметка много В крайна сметка много често действията по конкретни производства, включително и в този случай, са в резултат на указания на прокуратурата. Полицейският служител Боян Папазов е извършил проверка по сигнала, като е изпълнявал указанията на прокурор Кирова. Лицето, посочено от подателя на сигнала, е господин Христо Боянов. След като той дава сведение, в което посочва, че като представител на Коалиция АБВ осигурява храна за застъпници по списък с имена и телефони, също следи и за общия брой гласоподаватели, водещият проверката оформя и докладва преписката. Прокурор Кирова връща преписката с указания за установяване на застъпниците по списъка на господин Христо Боянов. Проверката по изпълнение на допълнителните указания е възложена на полицейския служител Христо Новаков. Поради краткия срок за извършването Новаков провежда телефони разговори с лицата от списъка и за тяхно улеснение ги уведомява, че снемането на сведения може да стане на удобно за тях място. Всички лица се явяват в районното управление по собствено желание, където написват собственоръчно сведенията си. След изпълнение указанията на прокурор Кирова, полицейският служител Новаков окомплектова преписката и я предава в Районна прокуратура – Варна, обърнете внимание, с мнение за отказ да се образува досъдебно производство по смисъла на чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. С Постановление от 7 октомври 2014 г. прокурор Кирова отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката. По отношение на втората част от въпроса, свързан с активиста Янко Будаков, бих искал да Ви информирам, че е извършена проверка, която установява следното. В изпълнение на Заповед № 81-21-з-642 от 2014 г. на главния секретар на МВР Светозар Лазаров и разпореждане на началника на Районно управление – Девня, на 3 октомври 2014 г. полицейският служител Стоян Стоянов изготвя протокола за полицейско предупреждение, включително и на господин Будаков, срещу когото са водени две преписки по жалби от граждани за нарушаване на изборния процес от 28 октомври 2011 г. и 25 май 2014 г. Видно от протокола за полицейско предупреждение, господин Будаков е предупреден да не извършва незаконни действия, свързани с процеса за избор на парламент на Република България. В заключение искам да Ви уверя, че ръководството на МВР в мое лице и в лицето на моите колеги твърдо отстояваме позицията, че служителите на МВР следва да действат, съгласно правомощията им, произлизащи от българското законодателство, и всички сигнали за нарушения ще бъдат проверявани, като своевременно ще бъдат вземани и съответни мерки при наличие на нарушения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, министър Вучков. Реплика? Заповядайте.

подробната информация. На мен не ми стана ясно обаче от нея какво общо има сигналът на Телефон 112 с въпросите: защо избрахте АБВ, кой Ви вербува, подсигуриха ли присъствието Ви? Това са въпроси, които според мен нямат нищо общо с евентуалните нарушения, които всъщност не са се оказали после налични. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К.

Уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Взех думата от името на Парламентарната група на ДПС, за да Ви съобщя една, предполагам, радостна за всички Вас новина. Държа в ръцете си, господин Министър (показва документ), квитанция, вносна бележка за платена глоба от 500 лв. в изпълнение на наказателно постановление, издадено от Областния управител на Сливен от ГЕРБ, по сигнал на тогавашния народен представител от ГЕРБ госпожа Десислава Танева, сега министър на земеделието и храните в кабинета Борисов. В осмата година от членството на България в Европейския съюз председател на парламентарно представена политическа сила, като пряко следствие на прилагане на дискриминационни норми в Изборния кодекс, е глобен, защото е упражнил възможно най-естественото си човешко право да говори с избиратели и на майчин език. Повтарям: „и на майчин език”. Ако радостта Ви е помрачена от сравнително ниския размер на глобата, защото в Кодекса е предложено за подобни тежки престъпления виновникът да бъде глобен до 2 хиляди лева, а този акт е за 500, бързам да Ви успокоя, че по време на последната предизборна кампания аз и редица мои колеги сме наказани с далеч по-солени глоби с максималния размер 2 хиляди лева, с едно изключение – пловдивският областен управител ме е глобил със странните 687 лв. Първо, уважаеми колеги от БСП, тази квитанция е остатък от Възродителния процес. Разликата е, че в онези години глобата бе 5 лева, а сега е от 500 до 2 Второ, припомням, че дискриминационният текст в Изборния кодекс бе приет с един много мил консенсус между всички парламентарни сили ГЕРБ, БСП, „Атака”, сини и прочие, без една – ДПС. Казвам и за сините, защото ограничението не е от 32-то народно събрание. Ние останахме сами, в изолация, така да се каже, при отстояването на исконното човешко право – майчин език. За тази изолация ми е думата днес. ДПС ли е в изолация, или вкупом всички Вие се изолирате от ценностите, на които стъпва съвременната демокрация и Европейският съюз? Риторически въпрос с много ясен отговор: не сме сами. На наша страна са международните договори и затова заявявам отговорно, че ще потърся правата си в Страсбург, както, разбира се, ще направят това и останалите ми колеги не защото не обичаме родината си, а защото искаме да я видим като демократична родина на равноправни граждани. Ние познаваме изолацията още от 1984 г. Бяхме изолирани в Строителни войски, както сега сме изолирани в гета. Затова тръгнахме не по пътя на сепаратизма, а на интеграцията. При първично прочитане ДПС се оказва в изолация всеки път, когато поставя въпроса за майчиния език в Закона за просветата например, остава сама при обсъждането на Закона за гражданската регистрация, с която предлага административно възстановяване на имената на починалите по време на възродителния процес. Защото, за разлика от Вас, които на думи осъждате възродителния процес в декларация на парламента, а на практика гласувате против предложенията на ДПС отново вкупом всички, в това число и авторите на декларацията за осъждане на възродителния процес, Движението за права и свободи сме партия на активното ценностно действие. Няма съмнение, ще останем в изолация и по Закона за българското гражданство, както и по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Ще Ви припомня още един пример, защото е твърде показателен за една друга изолация на Движението за права и свободи. Ние бяхме сами, изолирани от Вас, от едно огромно ад хок антиевропейско мнозинство в Четиридесет което в нарушение на Договора за присъединяване на Република България в Европейския съюз гласува предложението на „Атака” за удължаване на Мораториума за забрана европейски граждани да купуват българска земя. Всъщност питам днес: кой тогава бе в изолация? Кой?! Огромното мнозинство ГЕРБ, БСП, „Атака”, или ДПС, която макар и сама, остана вярна на националната си отговорност и европейската си същност в едно? Не на изолираното ДПС, а на Вас от ГЕРБ, БСП, „Атака” Ви се наложи да се явите на поправителен парламентарен изпит тежкият поправителен изпит на европейските ценности, който всеки път Ви затруднява, защото имате проблем с политическата си идентичност и с нейните демократични измерения. Преди година, при гласуването на Мораториума, в изолация бе не ДПС, а Вие се изолирахте от цивилизационния избор на България, така както и днес, когато потривате доволно ръце, че сте оставили само ДПС в противодействието на ксенофобията и езика на омразата. Ако днес ние сме сами с тезата си, че българските роми са равноправни и никой няма право да ги обижда, като ги сравнява със скотове и диви животни, нито пък да ги нарича „човекоподобни”, то това не е изолация. Това е въпрос на политическа гордост и отговорност, преди да е привилегия. Днес още по-убедено повтарям: ако един министър си е позволил подобни квалификации, това е много по-сериозно основание за дебати по вот на недоверие, отколкото цялостен провал в секторна политика „здравеопазване”. Вашето решение е друго. Това е проблем на ниво на демократична чувствителност и на ценностен избор, на ценностно позициониране. Позиционирахте се, уважаеми госпожи и господа, всички вкупом създавате нова разделителна линия не непременно власт – опозиция. В тази ситуация онова, което злорадо определяте като наша слабост, е нашата сила – да отстояваме равноправието и мултикултурализма като императиви на съвременната политика, защото не субектът на инициирания вот на недоверие е в изолация, а ценността е в изолация, така както регресът поставя в изолация модерността – нерядко, за съжаление. Днес плоското антиценностно политическо мислене изолира не партия, а призива й за етническа толерантност. И това е така, защото популизмът има общи характеристики, независимо дали е ляв или десен. Оказва се – врагът е един и същ, и задължително е етнически определен. Нашата цел не бе падането на кабинета. Нямахме илюзии, че ще се стигне и до оставката на министъра. Дори бяхме абсолютно убедени колегите ще го потвърдят от заседанието на ЦОП и на парламентарна група, че няма да получим подкрепата на БСП. С тези думи започна анализът ми този вторник на заседанието. Няма как да смесваме темата за езика на омразата с друга много важна тема за ДПС – давността на престъплението възродителен процес. Целта ни бе отпадането на давността за престъплението възродителен процес. Целта ни бе да проверим целия наличен демократичен ресурс и да го мобилизираме за ценностни дебати за ксенофобията и за езика на омразата. Естественото им място е парламентът. Такива явно няма да има не заради изолацията на ДПС, а заради ценностната изолация на останалите партии. Все пак благодарение на ДПС в българското общество тези дебати започнаха. Ако не бяхме ние, думите на министъра щяха да бъдат премълчани и подминати, което е още едно тъжно доказателство за равнището на демократичната зрялост и чувствителност. Несъмнено има и положителен ефект обаче. Първо, умря митът за БСП и ДПС като присъдружни партии. Второ, езикът на омразата, не само заради препоръките на премиера, ще се посмути, ще се поприбере, временно ще се скрие, като премине в латентна фаза, но вече знаем, че го има и това е характеристика на министър от кабинета Борисов 2. И той, този език на омразата, рано или късно ще избуи, защото грозният политически език на омразата е ни повече, ни по-малко материален израз на грозно ксенофобско мислене. И точно тук е проблемът. За да се преборим с него, само думите за ново качество на политическия диалог и за необходимостта от нов национален демократизъм няма да са достатъчни. Още по-малко недостатъчни ще бъдат свенливите думи на осъждане на ксенофобията и на езика на омразата, защото е време за реална политика, която да доказва тези думи. Ние имаме цялото търпение, но и непримиримост, с които ни е дарил Създателят. Благодаря Ви за вниманието.

Въпрос към министъра на вътрешните работи господин Вучков от народния представител Иван Стефанов Вълков относно актуално състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи. Заповядайте, господин Вълков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! През 2011 г. бе създаден Фондът за безопасност на движението съгласно § 1, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата. Съгласно законодателството средствата по този Фонд се набират от глоби, направени при нарушения, установени с технически средства или технически системи. Тези средства могат да бъдат разходвани само за технически средства по безопасността на движението, както и за контрол на движението по пътищата. Беше възложено това да бъде извършено и контролирано от министъра на вътрешните работи. По-късно, в края на 2013 г., бе направено изменение, с което което тази дейност можеше да става само след санкция на Министерството на финансите, което е и към настоящия момент. Въпросът ми към Вас, господин Министър, е: какви са наличните средства във Фонда към настоящия момент, изразходвани ли са средства за периода януари

Ви предоставям информация за периода от началото на 2014 г. до 31 октомври 2014 г. Приходите, постъпили по сметка на фонд „Безопасност на движението по пътищата” за периода от 1 януари до 31 октомври 2014 г., са в размер на 5 млн. 463 хил. 243 лв. Прави впечатление, че размерът им е три пъти по-малък спрямо същия период на предходната година, когато са се равнявали на над 15 млн. лв. Основната причина за това – всички я знаем

тълкувателно решение със съвместни усилия на юристите, а и не само на юристите от Народното събрание и изпълнителната власт, да преодолеем недостатъците на предишната правна уредба и да възстановим отново действието на мобилните камери с електронен фиш. Одобреният размер на средствата от Финансовото министерство, с които може да разполага МВР за 2014 г., е до 6 млн. лв. Важно е да се направи уточнението, че средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, постъпват към бюджетна сметка на Министерството на вътрешните работи, но с тях то може да се разпорежда след одобрение на Министерството на финансите. Дейностите, за които могат да бъдат разходвани средствата, са свързани с контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност. В § 1, ал. 6 от Закона за движение по пътищата е разписано, че превишението в края на годината на приходите над разходите по Фонда се предоставя за ползване за същите цели през следващата бюджетна година, поради което преходният остатък към 31 октомври 2014 г. – той горе-долу е такъв и към 31 декември, защото онзи ден имахме специално заседание на Комисията по този въпрос – е 30 млн. 798 хил. 798 лв. Реплика? Господин Янков. Благодаря за отговора, господин Министър. Както стана ясно, в периода 2012 – 2013 г. са били акумулирани средства всяка година по близо три пъти повече отколкото 2014 г. Основната причина за това,

близо 280 хиляди нарушения по-малко, отколкото предходната година, което е изключително обезпокояващо на фона на завишените жертви – близо 8% по пътищата и тежките пътнотранспортни произшествия. В тази връзка искам да Ви уведомя, вероятно и Вие знаете, тъй като има становище на Министерството на вътрешните работи, че с група народни представители и от други политически сили сме внесли предложение за изменение на Закона за движение по пътищата, с което смятаме, че ще бъде възстановено действието на мобилните камери. Текстовете са съобразени с препоръките на Върховния административен съд. Смятам, че това може да стане в рамките на близо

Уважаеми господин Вълков, ще кажа няколко неща във връзка с Вашата реплика. Пътната безопасност е в центъра на вниманието ни, ни, защото, както неколкократно съм казвал, това е лицето на българската полиция. Гражданите не знаят много за оперативните служби, по-малко знаят например по-малко знаят за работата понякога и на разследващите полицаи, но за Пътна полиция всички знаят, защото всеки час, всяка минута на денонощието гражданите се срещат с Пътна полиция. По тази причина предприехме редица мерки, с които Вие сте запознати. Поне от страна на МВР да се опитаме да ограничим масовите корупционни прояви, които разяждаха доверието към системата. Наистина е много важно за повишаване нивата на пътната безопасност да възстановим действията на мобилните камери с електронен фиш.

режими. Предполагам, че за всички е ясно – над 50% от жертвите по пътищата са в резултат именно на превишената скорост. А тя най-добре се контролираше чрез тези мобилни камери с електронен фиш. Ако това стане, то ще е най-важният фактор да повишим пътната безопасност през 2015 г. На второ място поставям новите форми на контрол, които въведохме през месец ноември и които тази година ще усъвършенстваме със 120 камери – 120 пътни автомобила, които ще видеозаснемат дейността на административната проверка на полицията.

около 300 хил. лв. са ползвани от фонд „Пътна безопасност”, на фона на готовността на Министерството на финансите да отпусне 6 млн. лв. от натрупаните тридесет и няколко милиона лева във фонд „Пътна безопасност”. Благодаря. Благодаря, Министър Вучков. Следва въпрос на народния представител Корнелия Нинова относно пореден случай на нападение над лекар от Спешна помощ. Господин Министър, избрана съм за народен представител от София – област. Там се намира село Врачеш, община Ботевград. Това беше първият случай на нападение над лекар от Вашия мандат сега. Това е д-р Ирена Маринова. След това се случиха и другите посегателства срещу представители на Спешна помощ. Тази тема взе различен обрат. Чуваме, че и до днес се коментира от различни гледни точки. Но аз днес конкретно Ви питам за село Врачеш. Поръчано ми е от хората, които живеят там, от община Ботевград. Какво направихте по този случай? Проведе ли се разследване? Събрахте ли годни доказателства. Извършителите се знаят кои са. Стигна ли се до предаване на документите в прокуратурата? Знаете ли дали има образувано досъдебно производство? Изобщо как се движи този случай по отношение на разследването? Благодаря, госпожо Нинова. За отговор – министър Вучков. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Госпожо Нинова, във връзка с отправения въпрос относно пореден случай на нападение над лекар от Спешна помощ Ви поднасям следната конкретна информация. В Областната дирекция на МВР – София, на 30 ноември 2014 г. е било образувано досъдебно производство № 659 от 2014 г. по описа на РПУ – Ботевград. Първоначално делото е образувано за престъпление по чл. 131, ал. 1 от Наказателния кодекс – причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Така е било образувано. След доклад до наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Ботевград, има привлечено лице в качеството на обвиняем по чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс – нанасяне на телесна повреда на медицински специалисти при или по повод изпълнение на служба или функции. От страна на Районната прокуратура – Ботевград, на лицето е била постановена мярка за процесуална принуда за срок от 72 часа. С определение на съда на лицето е била определена постоянна мярка за неотклонение и задържане под стража. Към настоящия момент разследването по досъдебното производство продължава. Благодаря.

Смятам, че това са тълкувания на последствията от случаите на нападения върху лекари от Спешна помощ, че тези последствия се използват както за политически цели, така и за цели на секторни политики в здравеопазването. Искам да Ви предложа друга гледна точка да не борим последиците от тези случаи, а да решим проблема. Мисля, че един от начините за трайно и дългосрочно решаване на проблема е бързо събиране на доказателства, бързи и ефективни присъди. Защото чувството за безнаказаност у извършителите е може би едно от основните при тези случаи, от другата страна – чувството у хората за несправедливост, че тези остават ненаказани. Много често хората ме питат: „Какво правите народните представители, за да не се случва това?” Затова ще си позволя, въпреки че малкото, които сме тук, го знаем, да прочета какво направи Народното събрание по този въпрос. Скъпи граждани, в закона пише, в Наказателния кодекс, че за причиняване на телесна повреда на медицински специалист, наказанието е лишаване от свобода от 5 до 15 години при тежка телесна повреда, от 3 до 10 години при средна телесна повреда и от 1 до 5 години при лека телесна повреда. Господин Министър, казахте, че случаят във Врачеш е квалифициран като „лека телесна повреда”. Тоест на извършителите се полагат пет години лишаване от свобода. Уверявам Ви, че ако трима такива души ги осъдим, казвам осъдим, защото това е комплексен въпрос – на МВР, на прокуратура и на съд, ако бъдат осъдени ефективно трима души на 5, 10 или 15 години лишаване от свобода за такова посегателство, четвъртият много сериозно ще си помисли дали да го направи. Изразявам позиция, че истинската ни работа трябва да е съсредоточена тук – разкриване на извършителите, събиране на доказателства, бързи и ефективни присъди. Всичко останало е използване на тези случаи за политическо говорене, да не кажа и по-тежката дума „манипулация”. Дуплика, господин Министър. най-сериозната реакция срещу всяка форма на престъпност е именно влизането в сила на осъдителни присъди. Това означава и качествено събиране на доказателства, добра работа на полиция, прокуратура, съд. добри закони, въз основа на които да стъпва тяхната процесуална дейност. В това отношение сте абсолютно права. Но дали последващата реакция и на полиция, и на правосъдие дълбоката причина за съществуването на такива нападения, включително и над лекари, не съм много сигурен в правотата на Вашия извод. Може би там има други, по-различни може би и социални причини. Тъй като тази тема доста нашумя в последния месец и половина, искам да кажа, че Министерството, което в момента оглавявам, взема много енергични мерки срещу наистина превърналата се в епидемия тенденция за нападение срещу лекари. Няма защо да крием, че има такъв проблем. Такъв проблем съществува. Съвместно с министър Москов преди около малко повече от месец подписахме съвместна заповед, с която децентрализирахме решаването на проблема. Регионалните

Както и той вчера изрично сподели, има напредък в това отношение. Въпреки че от последните дни има инциденти, все пак регистрираните случаи намаляха значително през последния месец. Така ще продължим да действаме и в бъдеще – съвместно с Министерството на здравеопазването. Също Също така искам да декларирам пред Вас, че МВР не води статистика относно предполагаеми извършители на престъпления по етнически, религиозен и друг признак, забранен от Конституцията. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Следва въпрос на народния представител Любомир Владимиров относно средствата, получени от Европейския съюз във връзка със станалите в страната наводнения. Заповядайте, господин Владимиров. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, както е известно, през 2014 г. страната ни беше връхлетяна от тежки наводнения и природни бедствия. Те нанесоха редица материални щети и взеха човешки жертви. Затова ние от „Атака” питаме: каква е общата стойност на нанесените материални щети от наводнения през 2014 г.?

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Владимиров, по отношение на първия въпрос: относно общата стойност на материалните щети от наводнения през 2014 г. има изготвени оценки за два периода. Първият е за наводненията от 19 до 21 юни в Североизточен и Северен централен район, включвайки областите Бургас, Кюстендил, Монтана, Пловдив, София, Хасково, Ямбол и Кърджали, като щетите възлизат на 311 млн. 328 хил. 446 евро, от които 285 млн. евро са публични, и са оценени като голямо природно бедствие. Вторият оценен период е от 31 юли до 2 август в Северозападния регион и е окачествен като регионално природно бедствие. Щетите се равняват на 79 млн. 344 хил. 220 евро, от които 70 милиона са публични. Общата стойност на щетите от двата посочени периода е 390 млн. 672 хил. 666 евро, от които публичните са 354 млн. 548 хил. 538 евро. По отношение на кандидатстването и отпускането на финансови средства от Европейския съюз. Чрез Фонд „Солидарност” България два пъти е изпратила искане за финансова помощ

документите са изпратени на 25 август 2014 г. до Европейската комисия в генерална дирекция „Регионална политика”. На 10 октомври 2014 г. националният орган е получил официално уведомление от комисията, че е одобрено заявлението на България за мобилизиране на фонда, като предложената финансова помощ е в размер на 10 млн. 542 хил. 110 евро. Сумата е изчислена на базата на предварително установен от Брюксел метод, а именно 2,5% от преките щети до определения праг за национално бедствие плюс 6% от преките щети над този праг. Предстои Съветът и Европейският парламент да одобрят предложените корекции по бюджета на Европейския съюз, който трябва да увеличи предложените суми, за да може те да бъдат изплатени на България. Във връзка с щетите, причинени от наводненията в Северозападния регион в края на месец юли и началото на месец август 2014 г., е подготвена втора апликационна форма за мобилизиране на Фонд „Солидарност” и е изпратено заявление на 23 октомври 2014 г. Разглеждането му от Европейската комисия предстои. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми българи, които гледате в момента прякото излъчване на парламентарния контрол! България е претърпяла щети общо за 390 млн. евро, забележете, а Европейският съюз ни отпускат единствено 10 млн. евро, които още не са преведени на българската държава.

Това ли е така наречената „европейска солидарност” или „съпричастност”, както искате я наречете? Категорично „не” ще кажем от „Атака”, защото това не е съпричастност, това са подаяния, подхвърлени финансови

Това е сума, която доникъде няма да ни стигне за покриване на материалните щети. Щом сме член на Европейския съюз ние трябва да бъдем равноправни, нали всяка страна в Европейския съюз е равноправна. Трябва да получаваме и равноправна помощ във всяка една сфера, в която имаме нужда. Ясно е, че България отново се спряга и отново се смята за страна втора ръка в Европейския съюз. Макар и най-бедната страна в Европейския съюз ние трябва да имаме достойнство и да кажем на чиновниците в Евросъюза не само да диктуват на нашите управленци от четворната коалиция какво да правят, но и да отпускат финансови средства. Знаете, че ние от „Атака” в този случай и не само започваме и повдигаме дебата защо и по какъв начин България да остане в Европейския съюз. Ето, това е един пример, по който може да се види, че ние не сме равнопоставени, ние сме страна в дъното на класацията по всеки един от показателите. Не на последно място, господин Министър, ние от „Атака” ще продължим да задаваме въпроси във връзка с защитата от аварии и бедствия. И през настоящата година е много важно да се знае Министерството на вътрешните работи разполага ли с експерти и методики по оценка на риска

Следващият въпрос е от народния представител Илиан Тодоров относно терорът на българските граждани в малките населени места. Госпожо Председател, господин Министър, колеги! От години наред МВР е безучастен зрител на непрестанните кражби, убийства, побои, изнасилвания и други криминални проявления, на които всекидневно са подложени българските граждани по малките населени места. Възрастните хора са стигнали до абсурда да спят под един покрив с животните си, с цел да ги предпазят от кражба. В редица села българите вече са принудени да плащат на частни охранителни фирми с цел опазване на имуществото и живота си. Въпреки че същите плащат данъци на държавата, МВР е тотално абдикирало от своите функции в тези населени места. Всички ние всекидневно се превръщаме в свидетели на поредното гнусно престъпление над възрастни хора от страна на бруталните цигански шайки. Хората живеят в страх, стрес и безпокойство за живота и имуществото си. В тази връзка, господин Министър, моля да ми отговорите какви конкретни действия ще предприемете в качеството Ви на министър на вътрешните работи с цел опазване живота, здравето и имуществото на българските граждани по малките населени места, които са подложени на геноцид от страна на вилнеещите безнаказано цигански банди? Благодаря Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тодоров, няма да чета предварително подготвеният ми отговор, но ще посоча няколко акцента – четири на брой, които трябва да бъдат основа за една систематична работа по проблема, който поставихте, защото с натискане на копче проблемът няма да се ликвидира. Вие Вие го определихте по един начин, аз не бих го оприличил по такъв начин. Става дума за една конвенционална престъпност, която понякога неправилно я наричаме и битова. Тези четири акцента са следните: Първо, качествено събиране на доказателства. Преди малко имах възможност да кажа няколко думи по този въпрос. Макар и това да е скучно за медиите и обществото,

превенция, в крайна сметка, срещу потенциалните извършители на престъпления. В това отношение ще обърна специално внимание на подготовката на дознателския апарат в МВР, защо е бил съкратен с около 300 човека за една година и половина, с каква техника е оборудван и така нататък. Второ, връщане на полицията от границата. Това е една авантюра, която доведе и до такъв вторичен ефект, който даже може да е и първи по важност. Провинцията обезлюдя откъм униформена полиция. По тази причина това не означава, че няма да си пазим границата, но трябва да го направим с други начини и средства, за което може би ще говорим 900 полицаи, които ежедневно бяха на границата, вече са си по районните управления в страната и в скоро време това ще се почувства. Трето, видеонаблюдение. Онзи ден имах възможност да подпиша Споразумение със Столична община. Утре ще посетя Червен бряг. В различни общини видеонаблюдението веднага намалява регистрираната престъпност между 30 и 40%. Това крие огромен потенциал за развитие в България. Има цели региони, в които няма в нито една община с видеонаблюдение, което е абсолютно недопустимо. Тук е необходимо съдействието на общинската власт и, разбира се, повече униформена полиция в малките населени места. Затова е необходимо провеждането на известна административна реформа в МВР, която ние като екип сме предложили и се надявам следващите две седмици да получим подкрепа от Народното събрание, за да намалим администрацията, да намалим малко и броя не само на администрацията, но и на не-администрацията в големите главни дирекции в София, в които канцелариите са пълни с хора, и да увеличим броя на униформения състав, включително и в малките населени места. Въпреки всичко искам да споделя пред Вас тревогата си за орязаното финансиране на Вътрешното министерство с приетия за 2015 г. бюджет, обнародван в „Държавен вестник”. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги, аз частично се надявам това, което казахте, наистина да се случи, за да се разреши този изключително тежък проблем. проблем. Имам известни съмнения и ще Ви кажа веднага в каква насока. Когато говорим за качествено събиране на доказателства, а трябва да признаем, че в момента в редица населени места дори няма полицейски участък веднага Ви давам пример с видинското село Новоселци, което вече си е наело частна охрана, за да си пазят хората живота, къщите и здравето. Селото е от 1580 къщи и близо 6000 души население. Ще Ви предоставя тези неща, за да ги видите. Няма един полицай, в това село няма полицейски участък. Както в редица други села – любимешкото село Малко Градище също наема частна охрана, за да се опазват, незнайно по какви причини два пъти. Един път плащат между пет и десет лева на частната фирма, за да ги пази, вторият път плащат данъци към бюджета, част от който след това отива към МВР. Бургаско село и така нататък – случаите са много. Надявам се наистина да вземете всички необходими мерки. Ние от „Атака” ще продължим да следим развитието на този изключително тежък въпрос. Наистина молбата ми е в най-кратки срокове да

Атанас Атанасов относно състоянието на системата за видеонаблюдение, собственост на СДВР. Слушаме въпросът Ви, господин Атанасов. АТАНАС

уважаеми колеги народни представители, в последно време в медиите и в общественото пространство стана изключително актуална темата за камерите за видеонаблюдение, разположени в различни точки на страната, и използването на резултатите от това видеонаблюдение за предотвратяване или разкриване на различни правонарушения, разбира се, и на престъпления. В тази връзка моят въпрос, господин Министър е: какво е състоянието на системата за видеонаблюдение, която е разположена в София и е собственост на Столичната дирекция на вътрешните работи? Защото столицата е мястото, където се извършват най-много и тежки престъпления, разбира се, съответно и други видове правонарушения. Тази техника би била изключително полезна, от една страна, като превенция, като превантивна мярка, а от друга страна, като средство за събиране съответно на доказателства, когато има извършени престъпления,

обществото и столичани да получат точна информация по този проблем. Благодаря Ви. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Съвпадна по време, отдавна е зададен въпросът, всъщност има развитие от вчера, защото подписахме специален договор с кмета на Столичната община, но подред. Системата за видеонаблюдение в Столична дирекция на вътрешните работи е в експлоатация от началото на 2006 г. Изградена е въз основа на сключен договор между МВР и Консорциум „Лирекс Сектрон” на стойност 2 млн. 543 хил. 980 лв. и последващо споразумение от 2007 г., включващо допълнително разширение на системата и гаранционно обслужване на обща стойност 9 млн. 955 хил. 998 лв. През месец юни 2008 г. е реализирано разширението на стойност 299 хил. 800 лв., като е изградена единна интегрирана система за наблюдение в реално време и контрол на събитията, анализ и систематизирана обработка на информацията. Определени са 195 кризисни точки за монтиране на камери за наблюдение, като техният мониторинг се извършва в районните управления, на чиято територия са контролираните зони. И двата етапа на изграждане на системата са финансирани със средства на МВР и за тяхната реализация са възложени обществени поръчки. В съответствие със сключените договори поддръжката на системата е била осигурена до месец юни 2011 г. Последният сключен договор с Консорциума е на стойност 599 хил. лв., чийто срок е изтекъл на 13 септември 2013 г. Финансовото му изпълнение е обезпечено от Фонд „Пътна безопасност”. Към този момент системата за наблюдение в столицата е оборудвана с 280 камери. Мониторингът се осъществява главно в СДВР. Заснетите нарушения по Закона за движение по пътищата се обработват в „Пътна полиция” в СДВР. Във възможностите на системата е заснемане и разпознаване на регистрационни табели на МПС, известяване при разпознаване на обявен за издирване номер на автомобил, заснемане на нарушения по Проблемите в системата за видеонаблюдение възникват след септември 2013 г., защото след този период не е предвидена поддръжка. Системата непрекъснато дефектира и за 2014 г. нейното финансиране не е било включено в план-графиците за реализиране на процедури за възлагане на обществени поръчки. За целта е трябвало още през 2013 г. да бъде подготвена изискуема документация, но се установява забавяне от два месеца на утвърждаването на документите от министър Йовчев, което на практика спира възможността за започване на процедура за нова обществена поръчка и бъдещото финансиране на системата. През 2013 - 2014 г. са разменени над 15 писма между различни дирекции в МВР с цел разрешение на проблема без никакъв резултат. Благодаря Ви, госпожо Председател. Изненадан съм от това, което чух, господин Министър. Как може за едно такова изключително ефективно средство за опазване на обществения ред да не се предвиди механизъм за неговата експлоатация? В тази връзка ще Ви помоля да ми отговорите има ли възможност за реализиране на някакъв вид отговорност за това безобразие?

Това е нещо, което тепърва трябва да установим и да стане публично известно – какви разработки са водени в тази насока, в същия момент да е изоставено толкова важно средство, което да опазва обществения това, което казахте в началото, е много похвално, тъй като става въпрос за общите Ви действия със Столичната община, защото съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на съответната община отговаря за сигурността и обществения ред на територията на общината и трябва да се предприемат съвместни действия между Министерството и съответно Столичната община за опазване на обществения ред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Атанасов. Ползвам възможността за дуплика за допълнителна информация. Това наистина е много важен въпрос. Господин Атанасов го знае по-добре от мен. Това е полицейската система за видеонаблюдение в София, която могат лесно да се установяват автомобили и лица, а и редица пътни нарушения. Имайте предвид, че постепенно нейни функционалности престават да действат, защото не е предвидена сума за следгаранционна поддръжка през последните две години. Това е недопустимо. По тази причина предприехме редица действия. Анализите сочат, че само за възстановяване на системата ще бъдат необходими между 500 и 800 хил. лв. Тук има едно допълнително усложнение, господин Атанасов. Мога да Ви представя писмо от консорциума и по-точно от един от участващите в консорциума – това е „Лирекс БГ”, до заместник-министъра на вътрешните работи господин Васил Маринов от 13 януари 2014 г., в което на практика един от участниците в консорциума казва, че притежава авторските права за управляващия софтуер на системата: „Във връзка с гореизложеното Ви молим за предприемане на спешни действия с оглед ускоряване на процедурата по възлагане на абонаментна поддръжка на системата.” Аз като човек, който ръководи министерство, което харчи пари на българския данъкоплатец, не се съмнявам, между другото, в качеството на фирмата, тя е изградила добра система, не мога да си позволя да харчим пари на МВР без обществени поръчки, а това писмо вероятно това иска да ни каже. По тази причина благодаря на кмета Фандъкова, че се отзова на поканата за среща и след няколко седмици работа с юристи и технически екипи вчера подписахме споразумение между МВР и Столична община, с което дадохме възможност на СДВР да разшири обхвата си на видеонаблюдение, включвайки използването на всички камери, които са собственост на общината и сме уговорили как ще става финансирането на възстановяването на сега отпадналите функционалности на системата, защото не всички са отпаднали, камерите на СДВР работят, кой ще плаща поддръжката, гаранционна, следгаранционна – това е съвместна дейност, обща цел, общ публичен интерес и на държавата в лицето на МВР и полицията, и на общината. Затова смятам, че така трябва да подхождаме и на други общински територии в страната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Вучков. Следва въпрос на народния представител Красимир Янков относно разпределение на делата на разследващите полицаи. Моля да развиете въпроса си, господин Янков.

Председател, колеги народни представители, уважаеми господин Министър! С обнародването на сега действащия Закон за МВР на 27 юни 2014 г. се въведе и случайното разпределение на делата на разследващите полицаи. В Закона е записано: „Съгласно чл. 16, ал. 1 разпределението на досъдебните производства се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им. (2) Принципът на случайния подбор при разпределението на досъдебните производства се прилага в рамките на съответното звено.” Случайният подбор на разследващ орган въз основа на електронно разпределение на делата в МВР гарантира безпристрастност и обективност. Това обаче не можеше да стане веднага, тъй като се оказа, че МВР не е напълно готово и трябва да реши редица технически въпроси за въвеждане на случайното разпределение и да се снабди с нужния софтуер. Затова в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР се посочва: „§ 24. Разпоредбите относно разпределението на досъдебните производства на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването, се прилагат след създаването на необходимите технически и организационни условия.” Господин Министър, как е структурирано прилагането на Закона като преки задачи и какъв ресурс за обезпечаване и функциониране на системата ще бъде вложен, за да се въведат разпоредбите относно разпределението на досъдебните производства на принципа на случайния подбор? Кой ще носи отговорност, ако законовите изисквания не бъдат спазени? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, бих казал, че текстът, който изчетохте внимателно, от новия Закон за МВР от 1 юли 2014 г., е поредният неработещ текст в Закона.

както изчетохте и Вие, в Преходните и заключителните разпоредби беше вписано, че принципът за случайното разпределение ще проработи в МВР, когато има необходимите организационни и технически условия за това. За да ги има, трябват инвестиции, трябват пари. Такива не бяха разчетени.

се чудим как да издържаме Вътрешното министерство с оглед на новите разпоредби от преди седем месеца, които са били финансово необезпечени. Разбира се, този принцип е много добър. Аз съм негов привърженик. привърженик. Въпросът е, че в момента действа друг принцип, по който конкретни разследващи полицаи започват да работят по конкретно досъдебно производство, образувано от прокурор или започнато с някакъв акт от страна на разследващ или някакъв друг полицай.

тогава, когато има необходимите финансови средства, за да можем организационно и технически да го подсигурим, за да не стои като гола декларация в закона. В настоящия момент разпределението се осъществява от главните разследващи полицаи, началници на отдели „Досъдебно производство”, както и от старши разследващи полицаи от районните управления,

разпределението на делата е съобразено с предварително изготвените графици за дежурства на разследващи органи, най често при посещения на оглед на местопроизшествие. Пак казвам: този принцип е идеален, но ако ми направите реплика, ще мога да кажа нещо допълнително по въпроса, защото ми се струва, че освен разпоредба в Закона за МВР, трябва да се предвиди и промяна в Наказателнопроцесуалния кодекс. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Очакваме репликата Ви, господин Янков.

Вие успяхте в рамките на две минути да отречете действащия закон и да си противоречите! Хем сте за прилагането на закона, както е записано, хем обяснявате, че това няма да стане! На конкретния въпрос Вие не дадохте никакъв отговор – какъв е ресурсът за обезпечаване функциите на системата, което включва и какъв ресурс Ви е необходим. Въпросът защо не сте предвидили средствата явно е безсмислен, след като Вие не искате да има случаен подбор при разпределението на делата в досъдебната фаза. Това стана ясно от Вашия отговор. Вие сте свикнали да работите по друг начин. Все пак бяхте заместник-министър в Министерството на вътрешните работи с министър Цветан Цветанов, което ще бъде запомнено като работа, най-общо квалифицирана от българските граждани като система за натиск.

да има възможност всички български граждани да повишат доверието си в МВР, Вие го отричате. Отговорността е Ваша, като политическо ръководство. И това, че Вие няма да въведете механизми, с които българските граждани да могат да вярват на полицията, като безпристрастност и като

Уважаеми господин Янков, не, не съм свикнал да работя по начина, който Вие описвате. Освен всичко друго, през периода 2009 – 2013 г. се направи реформа и на досъдебното производство.

да увеличим с няколко пъти броя на бързите и незабавните производства и да намалим до минимум нещо, което и досега се спазва – броя на просрочените дела. Затова не можете да ме обвинявате, че работя по друг начин, вместо по този, какъвто изискват законите. Винаги – такава е и моята професионална биография – приоритетно значение ще отделям на работата на разследващите полицаи, на цялата българска полиция по качественото и своевременно събиране на доказателства. А иначе принципите, които заложихте в новия Закон за МВР и които сега изпитваме на гърба си, без изобщо да сме изненадани, трябва да Ви кажа, че нито ще ни уплашат, нито ще служат като оправдание. Приехте закон, който е финансово необезпечен – два пъти увеличени заплати за миналата година, но без финансова обосновка. Моля Ви, не правете, като отговорни политици, повече такива авантюристични изпълнения, защото вкарвате МВР в дефицит от 213 млн. лв. През тази година бюджетът ни за заплати и осигуровки е 936 млн. лв., а за капиталови разходи знаете ли колко е? милиона лева. Това е точно по въпроса Ви – 12 млн. лв. Какво по-напред да платим с тях?! Да осигурим случайния подбор на делата ли? Не че не искам, просто няма никаква техническа и финансова възможност. Освен всичко друго, ще си позволя да цитирам и Наказателнопроцесуалния кодекс, според който – чл. 214, ал. 1, 1, постановлението на прокурора се оказва и органът, който да извърши разследването. Това е текст, който още не е променен. Ако искаме да имаме случайно разпределение и в досъдебната фаза, трябва да го променим със сигурност. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Министър. Сега ще чуем и въпроса на народния представител господин Петър Славов относно тенденцията 2010 – 2014 г. за броя на администрацията в Министерството на вътрешните работи. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! При представянето на Стратегията за реформи в МВР в началото на този месец представихте подробни данни за броя на щата и реално заетите в системата на МВР, в това число и на администрацията. Съгласно представените данни около 35 хиляди са служителите, изпълняващи полицейски функции и функции по пожарна и аварийна безопасност. Около 6600 души е общата администрация и 4900 специализираната администрация на МВР. МВР. Общо администрацията по начина, по който аз я смятам, е около 11 500 души, ако сметката ми е вярна. Ясна е тенденцията към намаляване на щата на служителите на МВР, като от близо 60 хиляди души през 2010 г., както чухме при представяне на Стратегията, той е спаднал на около 49 хиляди души понастоящем. Това е основно за сметка на намаление на оперативния състав на МВР. Същевременно поне за мен останаха непълни данните за административните служители в МВР, тоест за общата и специализираната администрация. Дали и при тях е налице съответното пропорционално намаление през този период и на колко възлиза то? В тази връзка, уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е следният и моля да отговорите: на колко е възлизал броят на администрацията – обща и специализирана, в МВР през 2010 г.? Колко е тя сега? Как се е развивала числеността й в периода 2010 2014 г.? Благодаря.

във връзка с отправения от Вас въпрос относно развитието на числеността на общата и специализираната администрация в периода 2010 – 2014 г. в МВР, предоставям следната информация. За 2010 г. служителите по специфични дейности са 9605; по административни дейности – 5117, общо – 14 722 души. И в двата случая, както ги подразделям, става дума за администрация. За 2011 г. служителите по специфични административни дейности са 9585; по административни дейности – 4370, общо 13 955. 2012 специфични административни дейности – 4560; административни дейности – 8619; общо – 13 179. 2013 г., специфични административни дейности – 4982; по административни дейности – 8003; общо – 12 985. 2014 г., специфични административни дейности – 4935; административни дейности – 6668; общо – 11 603. Бих желал да направя уточнението, че през цитирания период е имало различна методика на отчитане на специфични административни дейности и ако дадени служители са регистрирани като обща администрация през 2011 г., то може част от същите служители да се водят специализирани през следващите години. От така изложените данни става ясно, че и сред служителите в административните дирекции на МВР за последните четири години наблюдаваме тенденция на трайно намаляване на числеността, която обаче е по-слаба в сравнение с другите звена – оперативни, разследващи, униформен състав във Вътрешното министерство. Благодаря Ви, господин Министър. Господин Славов, заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, моята реплика към Вас, както и Вие отбелязахте, е, че се наблюдава действително спад в броя на администрацията, но той не съответства на спада при оперативните служители на министерството. Дори от данните, които Вие изнесохте, аз си ги записах и ми се струва, че ако вярно съм записал, при специализираната администрация даже има известно нарастване през 2013 г. около 600-700 човека. Това, предполагам, е мандатът на кабинета Орешарски. В тази връзка, просто като апел към Вас, предполагам, че Вие и ръководството на министерството ще извършите проверка дали законосъобразно са назначавани хора в администрацията през този период, съответно дали са спазени изискванията на закона. И ако се окаже, че действително има нарушения и лица неправомерно са назначавани в системата на министерството, да си помисли дали да не следва да бъдат освободени и тези щатни бройки да се използват всъщност за оперативни служители, примерно хрумна ми за служители на Гранична полиция, където преди време ни обърнахте внимание, че има недостиг и всъщност има проблем с изпълнение на задълженията им по охраната на границата, особено най-невралгичната точка на границата с Турция и бежанския натиск. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Ще отговорите и под формата на дуплика. Заповядайте. Уважаеми господин Славов, искам за първи път пред Вас да споделя една информация, която досега не сме изнасяли като екип във връзка с административната реформа. Новият Закон за МВР влезе в сила на 1 юли 2014 г. Незабавно след това се прие и Устройствен правилник, който фиксира нова щатна численост на МВР – 49 хил. 500 човека. Тук без да е необходимо да проявявам излишна гордост, за първи път през месец януари 2010 г. разсекретихме щатната численост на МВР, за да може всички да си правят сметка колко хора работят в МВР. До 2010 г. това беше абсолютно невъзможно, всичко беше класифицирана информация. Какво обаче се оказва? месеца реално разпределените щатове в МВР са много повече, отколкото фиксираното в подзаконовия нормативен акт. Юли месец той фиксира 49 хил. 500, реално разпределените са над 51 хиляди. Трябвало е някой да направи тази промяна, да отстрани това несъответствие. Шест месеца никой не го е направил, а има много свободни щатни бройки. В МВР към днешна дата реално получават заплати 47 хил. човека. Щатната численост по подзаконов акт е 49 хил. 500. Реално разпределените щатове са над 51 Защо никой не е направил това нещо? Не мога да си го обясня. Сега правим проверка по този въпрос. Онзи ден подписах писмо, с което искам да редуцирам поне незаетия щат, за да можем да имаме съответствие между разпределения щат и този, който е вписан в правна норма, приета от правителството – 49 хил. 500. Макар че, реално погледнато, през тази година, която ще бъде много тежка от гледна точка на кадровото развитие в МВР, ние не можем да плащаме заплати на повече от 46 – 47 хил. човека. Пак ще има резерв от незает щат, но поне да е в съответствие с подзаконовия нормативен акт. Просто ползвам повод за отговор на този въпрос, да Ви призова да подкрепите административната реформа, която искаме да се случи с второто четене на Закона за МВР, макар и насочена само към новоназначени служители след 1 април. Аз мисля, че можем да обясним и на обществото, и пред парламента, и пред синдикатите, и пред всички служители в МВР, че администрацията, счетоводство, международна дейност, юристи, „Човешки ресурси” и така нататък трябва да се подчинява не на първа категория труд, както всички полицаи, а на Закона за държавния служител. Това искаме да направим и дано да се случи като правна норма. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Георги Иванов Андонов относно намалено щатно разписание в звено „Документи за самоличност” към Районно управление на МВР – гр. Гоце Делчев. Заповядайте за Вашия въпрос. ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви много, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Министър. Въпросът ми е по продължение на предходния въпрос от колегата и това, което дадохте като дуплика на неговата реплика. Става въпрос за една реплика, която Вие като народен представител в предното Народно събрание нееднократно сте повдигали и сте задавали като тема и като въпрос на предходното ръководство на Това е темата, свързана с волнонаемния състав в системата на МВР или така наречените „служители на граждански и на трудови правоотношения”, назначени към съответните звена на министерството.

за издаване и обслужване на граждани в „Паспортна служба” щатът е намален от две бройки на една. Същата служба издава документи за самоличност, задгранични паспорти, свидетелства за управление на моторни превозни средства и документи за миграция. Двете служителки са преназначени от пълен щат на 4-часово работно време. Реално един служител приема документи, обработва ги, прави снимки, връчва готовите лични карти, всъщност работи на две гишета,

в същата служба работят на девет гишета 11 служителя, като се има предвид, че обработката на документи за управление на моторните превозни средства и връчване на актове на пътищата се излъчва на отделно гише, което е към КАТ. В тази връзка въпросът ми към Вас, господин министър, е следният: има ли възможност да се разкрият допълнителни щатни бройки в звено „Документи за самоличност” към Районно управление на МВР – гр. Гоце Делчев?

в изпълнение на разпореждане на министъра на вътрешните работи – господин Йовчев по това време. То е свързано и с недостига на финансови средства. Пак ще кажа, двукратното увеличаване на възнагражденията през миналата година доведе до огромен финансов дефицит в МВР. Например актуализацията на бюджета за МВР през октомври беше 125 млн. лв., които веднага бяха разплатени. Допълнително трябваше да дадем още 30 милиона извънредна субсидия в края на декември само за да погасим висящи дългове. Звената БДС към СДВР и областните дирекции са на подчинение на директора на областната дирекция и съответно решението за съкращение е било взето от ръководството съобразно заповедта на министър Йовчев. Разпореждането е изисквало да се направят съкращения, като работещите служители да изпълняват дейност на база процентно съотношение 85% за основни и 15% за спомагателни дейности. От звената БДС към районните управления са съкратени бройки, като във всички звена остава по една щатна бройка. Без да се придържам към отговора, мога да Ви кажа, че много трудно в момента можем да осигурим възнаграждение за нови щатове, включително и в РПУ – Гоце Делчев. Това, което мога да направя, е да проведа разговор с областния директор на МВР в Благоевград – да видим дали можем да направим някакви вътрешни преразпределения с оглед натовареността конкретно на служителките, работещи по трудов договор в звената „Български документи за самоличност”. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Вучков. Заповядайте за реплика, господин Андонов. Благодаря Ви много, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Министър, не мога да кажа, че съм задоволен от отговора Ви. Бих казал, че проблемът не се корени чак толкова във възможността за подсигуряване на възнаграждение за отделните служителки, най-вече в

на МВР на територията на област Благоевград. Между другото, тук искам да подчертая, че същият проблем се наблюдава и в Петрич. Много скоро той ще Ви бъде поставен и от колегите, които са имали приемни в Петрич, защото там

и от трибуната да поемете един по-сериозен ангажимент, че този проблем в най-скоро време ще бъде решен. Защото всичко това се трупа на мен като народен представител и съответно на Вас като представител на изпълнителната власт, а целта на изпълнителната власт е да работи в полза на обществото. Благодаря. Искате ли дуплика, господин Министър? Не. Благодаря, господин Андонов. Преминаваме към следващия въпрос към министъра на вътрешните работи – от народния представител Красимир Христов Янков, относно оборудване на патрулни автомобили с камери и микрофони. ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, МВР обяви, че ще има 120 патрулни автомобила, оборудвани с 3 камери и 2 безжични микрофона, от 20 януари 2015 г. Основната цел на новата система е обективизиране на взаимоотношенията между проверяващи и проверявани, както и контрол над дейността на екипите. В реално време ще може да бъде извършван онлайн контрол, като служителите в отделните районни управления на Полицията ще могат във всеки момент да проверят какви действия извършва даден екип и ще се записва всичко. Конкретният ми въпрос към Вас е: колко ще струва оборудването и обезпечаването на работата на екипите? Уверен ли сте, че оборудването, което правите на автомобилите, е комплектно по отношение на цялостната функционалност, на взаимодействието на патрулиращия полицай с информационната система за извършване справка за проверявания автомобил и за водача, както и за въвеждане на данни за евентуално извършени нарушения, или това е само видеосистема за респектиране на полицаите – за коректно изпълнение на служебните им задължения? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Благодаря, господин Председател. Госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, всички действия, които предприе ръководството на МВР за оборудване на патрулните автомобили, са част от стратегия за подобряване на административното обслужване на гражданите и най-вече – цялостна електронизация на дейността на Пътна полиция. Това, от своя страна, има за последица ограничаване – не пълно ликвидиране, но поне ограничаване на корупционния натиск. Обезпечението на това нововъведение е въз основа на сключен договор между гаранционен фонд и фирма изпълнител, по силата на който МВР е получател. Единичната стойност на комплекта за един патрулен автомобил е 4 хил. 700 лв. с ДДС. Сумата, необходима за окомплектоването на 120 автомобила, които в момента се доставят постепенно, вече има около 20 на територията на страната, които функционират, е 564 хил. лв. Комплектът, както ние го представихме и пред медиите преди две седмици, включва 3 камери, 2 безжични микрофона и паник бутон. чл. 165 от Закона за движението по пътищата служителите, осъществяващи пътен контрол, ще спират за проверка и вземане на отношение МПС само в обхвата на камерите. Относно втория Ви въпрос бих искал да припомня, че още когато бях избран за министър, подчертах, че няма да допускаме пиар акции.

но със същата сила ще осигурят нормални условия за труд, както и защита на самите служители – на тяхната безопасност, и защита срещу необосновани обвинения, че вземат подкупи. И такива случаи не само може да има, а дори има констатирани и установени по съответния ред. За доброто функциониране на новата система бе разработена и Автоматизирана информационна система, видеозаснемане на пътен контрол, както и съответните правила за работа. Техническите средства за явно наблюдение и заснемане, както и аудиозаписът се активират автоматично след стартиране на двигателя на превозното средство, като записът е непрекъсваем до приключване на работната смяна. Цялостната дейност на нарядите се видеозаснема, а също така може да бъде наблюдавана в реално време. Проверката на пътя започва с извършването на справка чрез работна станция за отдалечен достъп до регистрационен номер на МПС, като същата се извършва от служебния автомобил преди осъществяване на контакт с водача. Впоследствие се извършва справка на водача и пътниците, която се осъществява чрез Автоматизираната информационна система на Пътна полиция. Монтираните в автомобилите технически средства са с вградено джипиес позициониране, което дава възможност патрулните автомобили да бъдат наблюдавани в реално време от изградения център в Главна дирекция „Охранителна полиция”. съчетани с информацията от работна станция за отдалечен достъп и Автоматизираната информационна система на Пътна полиция, дава цялостна картина относно ефективността на нарядите, установените нарушения и взетото отношение. Тези технически средства, които са монтирани на 120 автомобилни камери, до 3 месеца това ще се случи, ще бъдат с обозначен надпис, зона за видеозаснемане и аудиозапис. Предприети са всички мерки за защита на обработваните в системата лични данни, като тези мерки са съгласувани с Комисията за защита на личните данни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Госпожо Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, не чух: ще се издава ли електронен фиш? Да Ви повторя: ще се издава ли електронен фиш, или ще го пишат патрулиращите полицаи? В момента Вие отричате да правите пиар акция, но според мен правите точно това. Ако трябва да бъдем коректни, използвайки един от предходните въпроси по отношение на стационарните камери, да, това е част от една система – смея да твърдя, времето и числата, с които Вие разполагате, доказаха, че водят до намаляване на самите нарушения. Но оборудването на тези автомобили с видеокамери, които да следят работата на самите полицаи, без да е завършен, без да има еманация на този цялостен процес с електронен фиш, сякаш оставя отново човешкия фактор. По-скоро според мен ще имаме едно видео и запис на работата на полицаите, без да е в пълнота с цялостната им работа. Иначе сякаш Вие ни уверихте, че сте убеден в това, че оборудването, което се доставя, е комплектно по отношение на цялата функционалност на системата, с която разполага МВР. Само че, уважаеми господин Министър, Вие току-що съобщихте, че има пари за Вашето намерение да има видеозаснемане на работата на полицаите за други действия, които действително ще доведат до повишаване доверието към служителите в системата на МВР и към МВР като цяло, въпреки че законодателят е създал предпоставки за това. Благодаря Ви. Призовавам народните представители и даващите отговор министри да се спазва времето, което е предвидено. Просрочваме много и без това имаме твърде много въпроси. Министър Павлова вече е тук. МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Ще се вместя в рамките на две минути, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Янков, нека да дам няколко разяснения, защото ми се струва, че смесихте много неща, които нямат общо помежду си. Тази система за видеозаснемане се финансира от фонд,

Това е решение на Комисията за финансов надзор. Има и такъв фонд. И МВР е бенефициент по отделен закон на 5% от тези вноски. Ние не можем да ги ползваме, например, за финансиране на случайното разпределение на дознателите. Разбирате ли? Това са несъпоставими неща. Освен това казвате: ще има ли мобилни камери за електронен фиш? Това са две различни неща. Мобилните камери за електронен фиш ще влязат в действие, когато се промени Законът за движение по пътищата, за да се съобразим с тълкувателно решение на Върховния

така че ще има, но като променим закона. Но тези 148 камери нямат нищо общо с тези 120 системи, които сега закупуваме чрез този фонд, за който Ви казах и с които ще заснемаме конкретно административната проверка, извършвана от служителите на МВР.

който продължава да си функционира – 120 патрулки на МВР ще заснемат как полицаите осъществяват пътен контрол и накрая 150 мобилни камери за електронен фиш ще решат в 70% поне проблема с пътната безопасност. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Въпрос от народния представител Пламен Тачев относно освободени държавни служители от МВР. Слушаме, господин Тачев, Вашият въпрос. ПЛАМЕН

Господин Министър, въпросът ми към Вас е кратък, но смятам, изключително актуален за кадровото състояние, в което се намира МВР в момента. Господин Вучков, колко държавни служители на Министерството на вътрешните работи са освободени през първите шест месеца на 2014 г. по инициатива на органа на назначение? Надявам се, господин Министър, че ще получа изчерпателен, подкрепен с цифри и факти отговор, така че да стане ясно както на мен,

Уважаеми господин Тачев, ще бъда много конкретен. За първото шестмесечие на 2014 г. по инициатива на органа по назначаването, това най-вече е министърът, с прекратено служебно правоотношение по Закона за МВР са освободени 1181 държавни служители. Повтарям: за шест месеца на миналата година са освободени по инициатива на органа по назначаване, не по желание на служителя, а преди да е навършил 60-годишна възраст – 1181 държавни служители! Запомнете това число, моля Ви. За цялата 2013 г., когато действаха същите разпоредби, освободените по искане на министъра, са 165. За цялата 2012 г. 2010 г. – 256. Направете си сами сметката и изводите за половин година освободени по искане на ръководителя, преди да навършат 60 години – 1181. Защо го споделям? Защото на 1 юли влезе в сила новият Закон за МВР, който забрани на министъра, изобщо на органа по назначаване, да освобождава служители, преди да навършат 60-годишна възраст. Аз не държа да имам такова правомощие. Откровено Ви го казвам, но за шест месеца малко преди да приемеш нова разпоредба да уволниш над 1100 държавни служители и след това да забраниш на новия да прави същото, на какво Ви прилича? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: във Вътрешното министерство, осъществен през първата половин година на 2014 г.! Благодаря. Тачев. Няма да репликирате, благодаря Ви. И последния въпрос към министър Вучков, е на народния представител Петър Славов относно броя на заснетите от стационарни камери – техническо средство, автомобили със специален режим с установена превишена скорост, броя на издадените електронни фишове и броя на наложените санкции с електронен фиш на водачи на такива автомобили за периода 2011 – 2014 г. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е във връзка с една законодателна инициатива за прецизиране на уредбата в тази област. Както знаете, актуалната разпоредба на чл. 189, ал. 6, т. 2 от действащия Закон за движение по пътищата предвижда да се анулират автоматично електронните фишове за превишена скорост издадени на автомобили със специален режим на движение. Същевременно от систематичното и логическо тълкуване на чл. 91, ал. 2 от Закона за движение по пътищата следва, че специалният режим на такъв автомобил – сирена или светлинен сигнал, може и да не е включен при неговото движение, в случаите, когато автомобилът съответно не изпълнява конкретна задача. Тук уточнявам, че такива автомобили със специален режим на движение – не визирам само полицейски автомобили, могат да бъдат и на Военна полиция, на НСО и така нататък. Има редица служби и държавни институции, които могат да ползват тази привилегия. Предвид, че през последните години имаше не един и два пътни инцидента с участието на автомобили със специален режим на движение, като често потърпевшите граждани твърдяха, че специалният режим не е бил включен, като същевременно специализираният автомобил се е движел с висока скорост, моля, уважаеми господин Министър, да отговорите на следния въпрос: какъв е броят на заснетите с техническо средство, така наречените „стационарни камери”, автомобили със специален режим, с превишена скорост, броят на издадените електронни фишове и броят на наложените санкции на водачи на такива автомобили за периода 2011 – 2014

в периода 2011 г. до 2014 г. с автоматизирани технически средства за контрол на скоростните режими на територията на страната са заснети 6723 случая, при които моторното превозно средство е било със специален режим на движение, и те са се движели със скорост по-висока от въведеното ограничение. Това 6723 случая за този период. Между другото, регистрираните изобщо нарушения са около 650 000 – 700 000. За 4587 случая за превишаване на скоростта са образувани административни преписки по Закона за административните нарушения и наказания, но не е издаван административен документ – акт или фиш, защото е било видно, че става дума за пожарна кола или линейка по време на работа. В останалите случаи са издадени 2136 електронни фиша за налагане на глоба, като от тях след постъпили възражения и извършени допълнителни проверки са анулирани 1724 в съответствие с текста от Закона за движение по пътищата за специалния режим, който Вие коректно цитирахте. Броят на наложените санкции на водачи на автомобили със специален режим е 412. При голяма част от случаите заснетите моторни превозни средства са на Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на отбраната, Националната служба за охрана, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Спешна медицинска помощ, ДАНС, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Благодаря. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, внимателно слушах и си записах данните. Това, че наистина има санкционирани случаи в такива ситуации, донякъде ме успокоява, че законът се прилага при спазване на духа на закона, тъй като не трябва да има не трябва да има хора или институции, които екс леге да бъдат недосегаеми. В случая ще цитирам и едно Ваше становище на ръководеното от Вас ведомство, подписано от ресорния вицепремиер, което е от 5 януари 2014 г. точно във връзка с тази законодателна инициатива, за която говорих. също се потвърждава това нещо, което казвам, а именно, че ръководеното от Вас ведомство споделя тълкуването на закона, че само в случаите, когато изпълнява задача подобен автомобил и е включен специалният режим, би следвало да се анулира издаденият електронен фиш от такова помощно средство. В случая се надявам контролът да бъде стриктен и по подаваните възражения да се извършва проверка. Вие споменахте за 1724 анулирани

Да благодарим на министър Вучков за участието му в днешния парламентарен контрол и да преминем към отговорите на министър Лиляна Павлова. Първият въпрос е на народния представител Мая Манолова относно ремонт на пътя София – Кюстендил в местността Конявски проход. Слушаме Ви, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Министър! Най-проблемният участък в шосейния път София – Кюстендил е 10-километровият участък в Конявската планина. Припомням, че този път е част от Транспортен коридор № 8, който свързва България, Македония, Албания и Италия. През 2006 г. при правителството на Сергей Станишев пътят Кюстендил ¬– София беше включен за ремонт в Проекта „Транзитни пътища 4”, Лот 9. Бяха осигурени 18 млн. евро без ДДС, като през 2008 г. реално започна ремонтът и рехабилитацията на този път. През 2009 г. ремонтните дейности по пътя стигнаха до Конявската планина, като остана да бъде нанесен горният износващ пласт и евентуално да бъдат извършени допълнителни уширения на този участък. Тогава правителството на ГЕРБ прекрати изграждането на пътя, пренасочи парите към трасето при Владая, и в периода 2009 – 2013 г. по изграждането на проблемния участък в Конявската планина не беше направено абсолютно нищо. През 2013 г. ремонтът на този участък беше включен в Проекта „Транзитни пътища 5”, Лот 23Б, като през май-юни беше проведена процедура за избор на изпълнител, който да изгради ремонта на пътищата, включени в този лот. Само че дойде служебното правителство, след това правителството на ГЕРБ и отново ремонтът на 10-километровия участък в Конявската планина беше прекратен. Затова моят въпрос към Вас е: какви са причините да бъде прекратен ремонтът на този проблемен участък и какви са Вашите намерения за неговото изграждане през следващата една година? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Госпожо Министър, заповядайте за отговор.

участъкът, който визираме, а именно Конявският проход е един участък от 10 км, който безспорно има необходимост да бъде рехабилитиран. И не само това освен рехабилитация на този пътен участък, необходимо е да бъде направено уширяване на пътя, така че той да отговоря на габаритите на един транзитен път, отговарящ по стандартите и изискванията за първокласна пътна мрежа.

за избор на изпълнител за рехабилитацията и изпълнението на този участък. Месец по-късно, а именно май и юни месец същата година, въпреки обявената поръчка Пътната агенция осъзнава това е видно от документацията, която ми беше докладвана към днешна дата, че така обявената обществена поръчка е обявена на основание на технически проект и документация – много стара, както Вие споменахте,

освен че проектът не е актуализиран, в него изобщо не са предвидени като количества – количествено-стойностна сметка, дейности, свързани с уширяване на пътя, дейности, свързани с привеждането му в минимално изискуемите експлоатационни характеристики за първокласен път по такъв важен транзитен коридор. Именно затова Агенцията предприема действия по актуализацията на проекта, които, за да може да бъде той уширен, предвиждат включително дейности, свързани с изготвяне на Подробен устройствен план, парцеларен план и отчуждаване на терените. Всичко това трябва да се вземе предвид. Поръчката обаче е обявена и е обявена с технически проект. Паралелно с това се установява от служителите в Агенцията, че в обявената поръчка е включено изискване за проектанти – на какви изисквания да отговарят проектантите на фирмата, която ще изпълнява. Тук обръщам внимание – Вие сте юрист и знаете, че когато един проект не включва в себе си проектиране, а включва само строителство, няма как да се поставят изисквания към изпълнителя да кандидатства с определени проектанти, и то с правоспособност и способности, на които те да отговарят. Това са двете причини, поради които през септември месец е взето решение и тази обществена поръчка е прекратена, защото е обявена незаконосъобразно, без да се спазят изискванията на закона, включени са изисквания към изпълнителите, които са ограничителни, и е предложен за изпълнение проект, който не е актуален и за който няма извършени отчуждителни процедури. Това е ситуацията, това е причината и конкретен отговор на въпроса защо е прекратена тази обществена поръчка. Мога да Ви уверя, че имаме свой ангажимент след изтичане на зимния период и по това направление, както по направление на всички републикански пътища, да направим преглед на състоянието и да направим изкърпване и рехабилитация на участъците, които са в лошо състояние, особено допълнително влошено след зимни условия. Паралелно с това, разбира се, ще работим за довършването на проекта – парцеларен план, необходимите отчуждителни процедури, за да имаме качествен, окомплектован проект, с който да бъде направена истинска реконструкция, рехабилитация и разширяване на този път. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Госпожо Манолова, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, боя се, че чиновниците, които са подготвили Вашия отговор – не знам дали от Министерството, или от Пътната агенция, са Ви подвели, защото информацията, която ми предоставяте, според мен не е достатъчно вярна. Казвам го, защото разполагам и с отговори, които Пътната агенция е давала на медии от региона, които се интересуват от ремонта на този участък, и защото разполагам с документация от края на месец юни и към този момент процедурата по избор на изпълнител е била на фаза отваряне на офертите на изпълнителите. Тоест до месец юни от страна на Пътната агенция не е имало никакви притеснения относно законосъобразността на процедурата и състоянието на представените

по причина на състоянието на пътя и неговия горен пласт. Уширението на пътя не е било обект на тази процедура, така че отчуждителни и други мероприятия в случая не се налагат. Мисля, че поне полагането и привеждането в нормално състояние на този път с рехабилитация на горния пласт е достатъчно на този етап, за да бъдат предотвратени ПТП-тата, които редовно се случват там. Това е интензивен път с интензивно движение, който е връзката на Кюстендил със София, връзката, която автомобили и тирове правят между София, Кюстендил, Скопие, Тирана, Италия. Достатъчно е натоварено, затова според мен би следвало да бъде сред приоритетите на всяко правителство. Тъй като в момента „Транзитни пътища 5” продължава да е отворен – този проект ще бъде актуален до края на 2016 г., аз настоявам пред правителството на ГЕРБ и пред Вас да проявите воля и да включите този участък в изграждането на този проект, защото в противен случай кюстендилци, а и хората, които пътуват по това трасе, ще помислим, че има лично отношение на правителството на ГЕРБ към този регион. Случва се така, че на два пъти започнати процедури се прекратяват, когато идва Вашето правителство.

Следващият въпрос е от народния представител Валентин Николов Иванов относно финансовото състояние на ВиК – град Добрич, и високата цена на питейната вода. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Въпросът ми отлежа два месеца и половина, разбира се, не по Ваша вина. Към момента има много зададени въпроси, но мисля, че към днешна дата е доста актуален. Проблемът с високата цена на питейната вода в Добричка област е много сериозен и е от голяма обществена значимост. С покачване цената на електроенергията по всяка вероятност ВиК – Добрич, ще предложи на ДКЕВР увеличаване цената на питейната вода, тъй като същата се добива чрез помпи. Според моите съграждани това е недопустимо. В момента цената на питейната вода е една от най-високите в страната – 2,84 лв. за кубик. Причините за тази цена според мен са следните. Първо, загубите на вода са едни от най-високите, дори бих казал, че най-високата загуба на вода е в Добрич Второ, голямата задлъжнялост на ВиК – Добрич, с над 30 млн. лв. към доставчици. Трето, несъбираемост на вземанията, като от тях седем милиона се дължат от ромските махали в областта, тоест същите са несъбираеми. Четвърто, неосъщественият проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич” по Оперативна програма „Околна среда” е на стойност 53 млн. 910 хил. евро за периода 2007 – 2013 г.

преди окончателното решение за одобряване на проектите от Европейската комисия. В случай, че проектите не бъдат одобрени от Европейската комисия, средствата да се осигурят от държавния бюджет при спазване на изискванията на Закона за държавния бюджет. Пето, според мен е необходима оптимизация на административния персонал. Госпожо Министър, ще предприемете ли необходимите действия относно гореизложените факти с цел недопускане увеличението на цената на питейната вода? Ще бъде ли осъществен интегрираният проект за подобряване на водния сектор в град Добрич по Оперативна програма „Околна среда” с Решение № 148 от 5 март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 безспорно темата с осигуряването на добра услуга за питейна вода, водоснабдяване и канализация на Добрич е не само актуална. Това е областта, както казахте, с най-големи загуби на вода – над 82%. Това е причината за огромните Това е причината за огромните проблеми, които имаме в този регион. Не на последно място, освен загубите на вода поради липса на инвестиции и подобряване на мрежата, водопровода и канализация на областта, не трябва да забравяме и факта, че в Добрич като регион

Това безспорно води до факта, че нейната цена е най-висока именно поради тази причина, тъй като помпите, с които е необходимо да бъде изпомпвана тази вода, изискват огромни количества електроенергия, извън всички останали проблеми, които споменахте. Онова, което имаме към момента като ситуация във ВиК – Добрич, от една страна, са огромните натрупани задължения, а от друга страна, на основание на тези натрупани задължения дружеството е във фактическа невъзможност не само да извършва текущите разплащания по тези задължения, но натрупва нови поради реален свободен ресурс, с който да функционира това дружество. За инвестиции въобще да не говорим. Именно затова имах много срещи в рамките на месеците ноември и декември и възложих на екипа там заедно с екип на колеги от Министерството разработването на стабилизационна програма, програма, която да включва в себе си и онова, което Вие задавате като въпрос – предложения и мерки за оптимизация на персонала, който работи в дружеството, от една страна, мерки и погасителни планове по отношение на всички задължения – и към електроразпределителните дружества, и към другите длъжници на дружеството. Разбира се, паралелно с това и мерки, свързани с

всичките тези мерки, да направим погасителни и разсрочени плащания към вземанията, да оптимизираме структурата и персонала, ние пак нямаме достатъчно приходи, с които да покрием ежедневните и текущи разходи.

търговеца на ток, който е избран на свободния пазар на електроенергия, паралелно и старите задължения към ЕНЕРГО-ПРО като доставчик на този ток. Проведохме разговори с енергийния регулатор, с водния, с двете дружества, предоставящи тази услуга. Там също има набелязани мерки, с които да реализираме тази програма за изпълняване на погашенията. Въпреки това на нас ни трябва свеж ресурс. ресурс. Затова преструктурирайки това дружество, ще разгледаме варианта за възможностите за преструктурирането му и в качествата му на търговско дружество, и като дружество, което да кандидатства за дългосрочно кредитиране от Европейската банка за възстановяване и развитие, с която проведохме преговори и започваме този процес. Вярно е, че със заем трябва да покриваме кредити, но това е единственият шанс да влеем свеж ресурс в системата на това ВиК. Ситуацията е критична. Продължаваме да работим. По другия въпрос. Цялостният интегриран проект за водния цикъл на Добрич, който не беше финансиран от общината по линия на Програмата „Околна среда”, вече няма за кога да бъде финансиран. Програмата изтече. Проблемът проектът да не бъде реализиран идва и от факта, че общината трябваше да съфинансира 20 млн. лв., защото проектът е на стойност над 100 млн. лв. Това беше и основният проблем – нямаше откъде общината да осигури този финансов ресурс за съфинансиране. Така че в рамките на новия програмен период ще се търсят начини проектът да се подкрепи. ВиК трябва да е бенефициент и общината да съфинансира. Много е трудно. Предизвикателството е голямо, но въпреки всичко дори да се визира този интегриран проект, той пак няма да помогне особено много, за да подобри финансовото състояние. Напротив, ще го задълбочи, защото трябват още повече инвестиции от дружеството. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Господин Иванов, имате думата за реплика. (ПФ): Благодаря Ви за отговора, госпожо Министър. С една дума, положението е доста критично. Не знам дали сте запозната, доколко аз имам информация, сметките на ВиК са запорирани.

Следващият въпрос е от народния представител Георги Божинов относно състоянието на пътя VRC 1015 Тлачене – Габаре, община Бяла Слатина и Габаре, община Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната. Заповядайте,

и се намира на връзката между общините Борован – Червен бряг и нататък към Ловеч. Предлагам да не обсъждаме въпроса за собствеността, оттам за отговорността и за необходимостта да се прави нещо. Състоянието на пътя е такова, че или го заличаваме, за да не заблуждаваме хората, че оттам може да се мине, или трябва да се направи нещо спешно. Като делови човек се надявам, че във времето, в което чакахме този дебат, Вие сте потърсили и сте намерили някакво, макар и временно, но много необходимо решение. Задавам въпроса кратко, надявам се на ясен отговор, за да има време и за колегата Антонов, защото и той чака по един такъв злободневен въпрос. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов. Министър Павлова, заповядайте за отговор. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Божинов, уважаеми дами и господа народни представители, с Вас преди две години от същата тази трибуна, в същата конфигурация обсъждахме този път и аз няма да повтарям наистина много детайли, но нека да кажа: този път е общински. За него АПИ и Министерството на регионалното развитие не отговарят, нямаме дори и правното основание да се заемем с неговата рехабилитация. Пътят е общински. ПАВЛОВА: Това, което Ви предложих и на Вас Ви казах, единственото, което можем да направим в подкрепа на този петкилометров участък, е да дарим от Пътната агенция фрезован материал и друг материал, който имаме в резултат на други текущи ремонтни дейности. Да го дарим на общината, а общината със собствени средства – дали по програма за социална заетост да наеме работници с този материал, който ние ще дарим – фрезован асфалт, фрезован друг материал,

Това е нещо! Тогава кметът беше от една партия, сега е от друга партия, няма да ги коментирам. Аз Ви благодаря за това предложение! Предлагам да не коментираме тук действията, които трябва да се извършат. Надявам се общинското ръководство да е чуло Вашето предложение. Вярвам, че Вие ще го изпълните. Нека общинското ръководство да направи това, което зависи от него, и да направим нещо, което е крайно необходимо. Аз Ви благодаря за това, което сте готова да направите, и вярвам, че ще го направите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов. Господин Антонов дочака да зададе своя въпрос. Заповядайте, господин Антонов, с въпрос към министър Павлова относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от

Наистина стана ясно, че въпросът ми отново се отнася за тежкото състояние на републиканската пътна мрежа. Ясно е, че средствата не достигат особено за по-малките и средните общини. Ясно е също и какво е състоянието на републиканската пътна мрежа особено на това в Северна България. Конкретно моят въпрос се отнася за републиканската пътна мрежа в община Левски, където неколкократно през миналата година хората от общината обявиха гражданско неподчинение и неколкократно блокираха три от пътните отсечки. Това са път ІІІ 301 Козар – Белене – Левски – Асеновци – Летница, път ІІІ-303 Българене – Левски Градище – Бутово и път ІІІ-304 Българене – Изгрев – Трънчовица в посока Никопол село Бацова махала. ми въпрос към Вас е: въпреки тежкото състояние на пътищата, да не ги описваме, те са в изключително тежко състояние. Много често движението по тях е почти непроходимо, каквото е на много места. каквото е на много места. Какво смятате да предприемете? Въпросът не е от една година и от две, той е от повече. Надеждата на хората, които следят в момента Вашия отговор, е именно в посока да получат надежда и най-важното – да

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Антонов, безспорно, съгласна съм с Вас, макар и с тази тъжна констатация, че и в община Левски, както в област Плевен и, за съжаление, на територията на цялата страна имаме много пътища, особено пътища от третокласната републиканска пътна мрежа, които са в изключително лошо състояние. Такова е състоянието и на тези три третокласни пътя на територията на община Левски. Левски. Аз безспорно потвърждавам това като констатация. То не само е и лошо, то не отговоря на минималните изисквания за състояние на пътища от този клас и е необходим основен ремонт, за да могат те да бъдат възстановени в едно нормално експлоатационно състояние. За съжаление обаче стеснената бюджетна рамка, средствата, с които разполагаме за текущ, основен ремонт, рехабилитация на пътища са изключително лимитирани. Именно затова приоритизираме тези средства, насочвайки ги първо от възстановяване на пътни настилки там, където има най-голям трафик, там, където има най-голямо движение, а именно автомагистрали, първокласни и второкласни пътища, докъдето достигнем. Това е и причината толкова години, както казвате, именно заради тази приоритизация третокласните ни пътища да са в най-лошо състояние. Тук използвам случая да направя и уточнението, че от общо 20 хиляди дължина на всички републикански пътища – магистрали, първокласни, второкласни и третокласни, 11 хиляди от тях, даже над 11 хиляди – 11 700 километра, са именно третокласните пътища. Те са и в най-лошо състояние. За тях е необходима вероятно и целенасочена програма, с която да започнем възстановяването Това може да се случи, когато бюджетът го позволява. Средствата за основен ремонт за тази година за всички тези 11 756 километра третокласни пътища е общо 5 милиона за цялата страна, което означава, че от 17 700 можем да рехабилитираме 15 километра и трябва да си изберем на кои 15 километра от цялата държава трябва да направим основен ремонт. Това са фактите. Затова, за съжаление, не мога да кажа, че предвиждаме основен ремонт на този път. Това, което мога да Ви гарантирам, е, че след приключване на зимния сезон тогава, когато и след зимни условия и химикалите, и сол, луга и пясък, които се използват за поддържането на пътищата при зимни условия, допълнително влошават състоянието и се отварят дупките, през месец април ще направим преглед на цялата пътна мрежа по областни пътни управления и ще приоритизираме всички тези участъци, на които трябва да направим поне изкърпване на дупките и привеждането им в сравнително приемливо, поносимо, със сигурност не и най-доброто състояние, за предстоящия активен пътен сезон оттук нататък. Това е, с което мога да се ангажирам в рамките на бюджета, с който разполагаме за 2015 г. Надявам се напред във времето да имаме възможност да направим основен ремонт и на този път, всъщност на тези три пътя, и на много от пътищата от третокласната републиканска мрежа.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Разбира се, че отговорът е твърде тревожен, защото от него става ясно, че това, което предстои да се случи през тази година, едва ли ще може да се отделят внимание и средства на пътищата, които коментирахме в община Левски. Все пак има малка надежда, че в тези 5 милиона, съответно при извършване на извършване на този Ваш одит с директорите на окръжните пътни управления, включително тук е и моето настояване. Неговото мнение е същото, както Вашето и моето, че тези три пътни отсечки са в изключително лошо състояние. Те са отличават от другите и неслучайно хората излизат и съответно изграждат барикади. Убеден съм, че ако не ги успокоим и през април месец не постигнем макар и в някаква степен временно решение на тези въпроси, макар и с частични ремонти, с което да преодолеем най тежкото състояние, тези протести отново ще бъдат повторени. В тази посока беше и моето предложение на второ четене за държавния бюджет, именно за увеличаване на бюджета в тази посока – за пътищата от републиканската пътна мрежа в Левски. Явно това не го прие управляващото мнозинство, но

С това въпросите към министър Павлова приключиха за днес, тъй като изчерпахме определеното време. Следващият петък отново с удоволствие ще се срещнем с нея. Благодаря и на Вас, колеги, за участието. Закривам заседанието. Следващото пленарно заседание е на 28 януари 2015 г., сряда,